Dame i gospodo nastavljamo sa radom.Pozdravljam ministarku Dariju Kisić Tepavčević.Sledeći je Marjan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću da pričam o nenormalnom stanju, o tajnama. Zemlja u kojoj su vojne tajne i državne tajne bile javne, a javne nabavke su bile tajne. Dakle, ta praksa koju su uveli ovi nesrećnici, koji navodno bojkotuju Narodnu skupštinu, za njih još uvek važi, za mene ne. Ja ću vam i navesti primere, kako su vojne tajne postale javne, a kako su javne nabavke postale tajne i to iz bliže prošlosti, čisto da opišem model ponašanja ovih nesrećnika koji služe novcu, a ne svojoj državi.Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Martinoviću, vi imate dobru memoriju, svakako se sećate Aleksandra Obradovića. To je slučaj da se desilo u SAD ili nekoj drugoj zemlji, koje vrše pritisak na našu zemlju i na našu državu i na naše rukovodstvo, po raznim osnovama, svesni toga da u Srbiji imaju pomagače i svako ko želi Srbiju da obori, ne može je oboriti spolja, ako ne nađe nekoga ko će im pomoći iznutra.Slučaj Aleksandra Obradovića, lažnog uzbunjivača. Zašto lažnog? Zato što neko ko radi u vojnoj industriji ne može da bude uzbunjivač, u smislu obaveštavanja medija itd. o nepravilnostima, taj neko mora da ide kod nadležnih organa, u tužilaštvo da prijavi taj slučaj, što on, naravno, nije učinio.

štampa i to objavljuje u vestima koje su bile onako baš propagandne i poslužile su svojoj svrsi.Kada od špijuna pravite heroja, onda NUNS, zamislite NUNS, NUNS, vojna industrija, državne vojne tajne itd, NUNS ga daruje nekom medaljom ili nekim posebnim priznanjem Aleksandra Obradovića, koji je izdao države i vojne tajne. Ako neko Bugarima da podatke od svojoj firmi, pri tome kradući od kolega, iz kompjutera, to nije samo poslovna tajna, s obzirom da se radi o vojnoj industriji, a za mene je to i vojna i državna i poslednja tajna, u tri smisla. Znači, mora da bude zaštićena trostruko.Ako neko kaže vrstu proizvodnje, stranoj bugarskoj firmi, odnosno stanom bugarskom glasilu, bugarskoj novinarki, ako kaže potencijalne kupce, ako kaže vrstu oružja koju kupuju potencijalni kupci, ako odaje spisak svih trgovaca koji trguju naoružanjem, koji su veoma osetljivi i ne žele da se zna ime i prezime, naziv firme itd, jer trguju oružjem, a oružje ide u ratove, u ratovima se ubija, oružje ide za lov, gde se ubijaju životinje, ali u glavnom Kuršik je proizvodio naoružanje koje je služilo za vojsku. Nismo mi izmislili ratove, mi smo uvek žrtve ratova, mi smo uvek, umesto da živimo za sebe, ratovali za druge i prolazili, kao žrtve, ali to vojno naoružanje, naravno ide tamo gde ratova ima i tamo gde treba da se popune zalihe, da se ratovi spreče.To je veoma osetljiva industrija, i gle čuda, bivši režim, od jednog kasičnog špijuna koji ne može po definiciji zakona da bude uzbunjivač, su pokušali da naprave heroja, i gle čuda NUNS, generale, NUNS nagrađuje jednog špijuna.

nije daleko otišla, ali to ću opisati u marketingu onom, u RTS-u, kada je gospođa iz Brisela, a ugovore pravila sa određenom gospođom koja je supruga urednika Bete i tako dalje. Razna se preplitanja u javnom sektoru dešavaju i mi se nismo rešili bivših kadrova čak su dopunjavali.Zamislite nek ko je izdao vojnu i državnu tajnu i postao heroj, ponosni vlasnik značke NUNS, odlikovao ga NUNS zato što je izdao državu, zato što je izdao Krušik i tako dalje. Hajde da vidimo šta je pozadina. U to vreme Bugarska namenska industrija, gospodine generale, vi to znate, imala je pad 40% prodaje, a Srbija je imala rast. Krušik je za vreme vlasti ovih nesrećnika koji nisu ni za di su sada, dakle, za vreme njihove vlasti Krušik je imao 1500 zaposlenih, promet je bio dve i po milijarde, prihod, u dinarima, a posle njihovog odlaska sa vlasti, Krušik je rastao. Bugari su padali, namenska industrija Srbije je rasla i Lučane su oni napadali. Poraslo Poraslo je na 11 milijardi, pet puta veći prihod nego što je bio dok su firmu vodili, gle čuda, majka navodnog uzbunjivača, a u stvari špijuna. Pazite, majka špijuna je bila direktor, zaposlila njega i ćerku i dok je ona radila, ko zna šta su radili, verovatno su te informacije mogle legalno da izlaze, ali od kada majka nije bila direktor, Bugarska namenska pada, srpska raste. Gle čuda, uzbunjivač ne obaveštava ni naše, možda mu je to zabranjeno, uzbunjivač pod znacima navoda, špijun. To bi svugde, u Americi, u bilo kojoj državi bi ga nazvali kada bi takvu vrstu informacija pokupio od kolega iz kompjutera, dao stranim novinarima, svaka zemlja bi ga smatrala špijunom i u ovoj zemlji neki koji su vodili državu, pretapali tenkove i oružje, koji su od naše vojske napravili dobro razoružanu vojsku. Mi više za njihove vreme vlasti nismo bili vojno neutralni, generale, mi smo bili vojno neutralisani, imali smo jedan mig bez akumulatora. To je bila njihova politika, odbrane zemlje i tako dalje, sa velikim Šutanovcem, sa pašnjaluka beogradskog, kome su više bile važnije nekretnine i tako dalje, nego da odbrana ima odgovarajuće oružje, da ima bojevu gotovost i tako dalje, da bude sila obraćanja tako dobro naoružana. Umesto da dobro naoružaju vojsku oni su je dobro razoružali.Umesto da budemo vojno neutralni, mi smo bili vojno neutralisani. Maltene, vojska je bila vojni orkestar ili družina Pere Kvržice, ništa više.I, gle čuda, mi rastemo, Bugari padaju i pojavi se majčin sin, čija majka više nije bila direktor, više Krušik nije bio u padu, nego sa 1.500 radnika na 3.500,

i očigledno je da ovi spolja Bugari nisu bili zadovoljni. Da bi oni ponovo rasli moralo je nešto da se desi.I posle navodne afere Obradović-Krušik, Marinika-Đilas, šta se dešava, dešava to da Arapski Emirati, čini mi se Saudijska Arabija, otkazuju ugovore, s obzirom da je trgovina oružjem veoma osetljiva i ne voli pompu u javnim medijima, što su Bugari veoma dobro znali. Oni to lepo otkazuju i Krušik gubi posao od 80 miliona evra. S obzirom da se radilo o raketama „Alas“, kooperant Krušika ostaje bez 120 zaposlenih radnika. Znači, 120 ljudi je prestalo da jede hleba u Krušiku u proizvodnji, kooperantska firma, ne znam tačno kako se zove ima neka skraćenica, ali tu štetu niko nije platio.Naše pravosuđe se poplašilo političkih pritisaka Marinike. Ne može politička aktivnost da bude amnestija za izdaju i špijunažu, to je nemoguće u bilo kojoj zemlji, to niko ne bi dopustio, ali naše tužilaštvo i naši sudovi rastežu. Oni šetaju, vode kao heroja i ja mislim čak i da ove naše sudije i tužilaštvo ko zna, možda neki od njih i oni vrše kooperaciju o toj špijunaži itd. Za šaku para, ne valja izdavati svoju državu.Sada malo da govorimo o onom drugom delu. Znači, pričao sam da su u Srbiji za vreme bivše vlasti vojne tajne bile javne, a javne nabavke kad se oni pitaju javne nabavke su tajne.Naime, vama je poznato, Dragan Đilas je bio trgovac maglom, odnosno da čovek danas priča o slobodi medija, a da je svojevremeno zarobio sve medije, marketinški, na tržištu je on jedini plasirao reklame, jedini imao ekskluzivne ugovore sa svim medijima pa i Studiom B, koji je bila gradska kuća na kojoj je on bio gradonačelnik i sa RTS.Dakle, tamo su bile RTS.Dakle, tamo su bile emisije Produkcija, Multikom, Emoušens, Dajrekt Media, Sveti Petar, nema ko nije navalio na kasu javnom servisu. Javni servis vaše pravo da znate sve.Ali, sve.Ali, recimo, više emisija je tamo plasirao, pa množite vi sa 13.000 evra plus deo reklamnog tržišta, kaže ovako: „48 sati svadba“ to je njegova, koju je kupio RTS, jer nisu, eto, imali tri kamere da idu da snimaju svadbe i da tako uzmu pare, već je te tri kamere imao Emoušn, Multikom itd. pa su oni išli, snimali svadbu, pri tome se sve vreme radilo o prikrivenom reklamiranju.Lepo oni odu, snimaju svadbu, to su naučili od onih fotoreportera, svako ko je imao svadbu, uzme neku kameru itd. on uzme tri kamere, hajde da vidimo kako će se mlada obući itd, obučena je u tom butiku, ovde je piće nabavljeno u ovoj firmi itd. Sve je to prikriveno reklamiranjem.Recimo,

negde 34, 16, negde preko 500, gotovo 600 epizoda je išlo na RTS-u njegovih „48 sati svadba“, to je njegova produkcija navodno proizvodila.E to kad pomnožite sa 13.000 evra, to dobijete negde 7,5 8 miliona evra je prihodovao tako što je on RTS-u koji je prepun tehnike prodavao emisije, ne samo „48 sati svadba“ već i druge.

štampane i elektronske, ko god je nešto loše govorio, nije mogao od njegove agencije Dajrekt medije, da dobije pravo da koristi reklamu da je štampa i emituje i na takav način da prihoduje novac, već tamo gde Đilasa nisu dirali, gde žute nisu dirali, e onda su te medijske kuće, dobijale, to se zove zarobljavanje medija, i to se zove cenzura medija.Cenzura medija.Cenzura medija kroz reklamno tržište, tako što je on, zahvaljujući tome što je imao najjeftinije reklame, mogao jeftinije da da reklamu određenim velikim firmama, nego što su one to mogle da kupe u RTS. On je bio jeftiniji. One su kupovale od njega.On je onda zastupao najbolje brendove, imao prodor u svim medijima i kaže, znaš šta, vi ako hoćete reklamu, onda morate da pišete da sam ja najbolji, najlepši, da sam najbolji političar, da je most na Adi, veoma jeftin, iako je proračunata vrednost bila 112, pa 160 miliona evra, a na kraju koštao 450 miliona evra, pa još bez tunela, još nam treba milijarda, da bi on bio u punoj funkciji, pa pišite da je to najbolji projekat, pa ćemo Tadić i ja da prošetamo sa građanima, pa ćemo time da pokrijemo najskuplji most na svetu, koji spaja dve Beogradske mesne zajednice, koji u principu prevodi žedne preko vode, sve je lepo pisano o tom mostu, iako se radilo o klasičnoj pljački.Ona firma za savetovanje, ja sam ovde pokazivao, dobila je desetine miliona evra, a da pri tome ništa veliko nije radila, radilo se o ispumpavanju para da bi se tamo negde na Kipru, podelio profit.Taj

koje je nova vlast morala da izmiri, dugovi i krediti su obaveze koje je Grad Beograd imao.E sada kada je bio neuspešan u javnom poslu, bio je veoma uspešan u privatnom biznisu. Znači, javne nabavke su bile tajna, i to ću i dokazati.O ovome se ništa veliko nije znalo i ja lepo uzmem i postavim pitanje Bujoševiću, a kod Bujoševića radi Neša kauboj.

su se oni rasporedili, bivša vlast i ja zameram vladajućoj većini što mi to ne raščistimo, tu ima hiljadu prepreka, su oni napravili u zakonu, da ne mogu da budu smenjeni i oterani.Mi treba da počistimo to velikom lopatom, jer se radi o velikom kriminalu i pljački.Već

klasičnih prekograničnih televizija, tipa FOKS, HISTORI, itd, uzimaju i otimaju preko 200 miliona evra, nelegalno i nezakonito godišnje, i time ugrožavaju slobodu domaćih medija, jer kada uzmu deo reklamnog tržišta domaćim medijima, koji sve plaćaju ovoj državi, kada to otmu lažne prekogranične televizije, i prekrojeni prekogranični mediji kada to Cas, Dajrakt medija, uzme, ona ostavi domaće medije bez novca, ostave bez mogućnosti da posluju da budu nezavisni i isključivo onda zavise od opština, od raznih javnih konkursa, pri tome se i političari hvale, kada daju pare, normalno je da onda ti mediji posvećuju pažnju lokalnim političarima i onoliko koliko ne zaslužuju.I gle čuda, postavim ja tako pitanje, Dajrek mediji, da vidim šta će Bujke da kaže, kaže Bujke ovaj o poslovnim tajnama podržavam zakon, li je nacionalni servis kupovao sportska prava od onih koji nemaju prava da ih emituju, a kupuju da bi ih preprodavali? Kaže ne. Ukoliko je RTS kupovao sportska prava, drugo moje sledeće pitanje, od SBB Junajted grupe, Junajted medije i drugih pravnih lica povezanih sa Đilasom i Šolakom, za koji novac je to učinio? Prava Prava su kupljena novcem iz komercijalnih prihoda. Radio televizija Srbije, ja mislim, ima zajednički račun, ne mogu da podele komercijalne prihode, mogu da ih iskažu, ali se novac pomeša javni i komercijalni od reklama. Pri tome im ovi uzimaju deo reklamnog tržišta. Tu gube novac. Ali, gledajte kako ga žuti Bujke brani.Ugovorom o sticanju prava prenosa ugovorne strane su se saglasile da uslovi, podaci i informacije u vezi sa realizacijom ugovora i posla predstavljaju poslovnu tajnu.

Ne. Oni su se malo pritajili, imaju svoje ljude u ovoj vlasti. Oni imaju ... organizacije koje služe, koje su parapolitički delovi stranaka na vlasti, oni imaju kamuflirane novinare koji su u stvari samo kamuflirani politički protivnici, oni imaju sve, oni drže sud posebno, oni drže tu treću granu vlasti koja bi trebala da arbitrira između ove dve, pa oni drže pola vlasti u Srbiji. Pri tome, drže kablovsku, najmoćniju kablovsku mrežu.U njihove poslove se ne može pitati ni pričati. Ovo je od 25. jula 2019. godine. Više nisu bili na vlasti, ali su bili na vlasti. Po pitanju para oni su uvek na vlasti.Oni rade za državu, uključujući onog špijuna, ali ne za našu. Dokazao sam da su radili za Bugarsku i ko zna koju sve, ali ne za našu. Ja ne branim vlast, ja branim državu. Meni je čast da državi služim, a oni su se državom služili. Meni je čast da državi služim. Bolje da me zbog te službe kazne, zbog vernosti i službe kazne, nego da me zbog izdaje, koju sam opisivao, nagrade. I NUNS da me nagradi, odbijam.Hvala Hvala, gospodine Rističeviću.Reč ima Viktor Jevtović.

Predlogom zakona o zaštiti poslovne tajne vrši se usklađivanje sistema zaštite poslovne tajne sa relevantnim propisima EU i Evropskog parlamenta od 8. juna 2016. godine o zaštiti poslovnih informacija od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja.Ovim zakonom se štite investicije privrednih subjekti u sticanju, razvoju i primeni znanja i iskustava i drugih informacija

Obezbedili smo investicije kompanija iz EU koje čine gotovo 70% ukupnog priliva SDI ili direktnih stranih investicija u Srbiji u prethodnih devet godina sa zbirnim iznosom od preko 13 milijardi evra.Evropska unija je daleko najveći donator u Srbiji, jer je obezbedila bespovratna sredstva u visini od 3,6 milijardi evra, u svim oblastima,

da pomogne Srbiji da se pripremi za preuzimanje i efikasno sprovođenje obaveza budućeg članstva u EU.Ovo je obezbedio svojom politikom Aleksandar Vučić. Sve to, kao i fabrike u celoj Srbiji, gde je otvoreno hiljade radnih mesta.Republika Srbija će graditi železnicu od Beograda do Niša i od Niša do Severne Makedonije. To su fantastične vesti za građane Srbije jer je to direktna investicija u vrednosti od 700 miliona evra, koja se direktno sliva u džepove građana Srbije.To je obezbedio lično Aleksandar Vučić, sve nasuprot bivšem žutom tajkunskom preduzeću koje je vodio Dragan Đilas. Srbija se sada može pohvaliti činjenicom da je prosečna plata u Srbiji u martu mesecu iznosila 555 evra, što je u vreme žutog tajkuna bilo nezamislivo, a on se hvalio prosekom plate u iznosu od 330 evra, gde smo bili na dnu evropske lestvice.Kako pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku stopa nezaposlenosti u 2020. godini je iznosila 9%, dok je 2012. godine, iznosila 25,5%.Sam smisao zaštite predložene ovim zakonom otkrivanja poslovnih informacija je da se i pravno sankcioniše svaki akt neovlašćenog otkrivanja, umnožavanja sticanja ili korišćenja od strane trećih lica.Ali, lica.Ali, šta je za bivši režim i Dragana Đilasa i njegove satrape zaštita poslovne tajne, zaštita lopova u nameštanju tendera, tajni računi na egzotičnim destinacijama,

koji su vodili u sunovrat.Nesvesni činjenice da je pravda možda spora ko kornjača, ali zato kida kao lav i da neće doveka biti tajno ušuškani u komforu svojih vila i kamarama novca zaštićeni kao polarni medvedi, u luksuzu od 619 miliona evra prihoda, tokom boravka na vlasti

odbivši poligraf da ne prizna ko je i šta je, uveren da će satanizovanjem Danila Vučića slomiti i Aleksandra Vučića, crtajući na tuđe čelo metu misleći da time zamaskira sva zlodela, a samo prikriva strah od lica pravde koja će ga stići.Da li je to primetio i Dragan Đilas? Da li je razumeo šta mu narod poručuje? Narod je rekao – ne, lopovluku, banditima koji su opljačkali i devastirali Srbiju gde god su mogli, hvaleći se neradom.Narod Srbije to vidi, kao što vidi i fabrike, radna mesta, investicije, puteve, rast BDP-a, na 7% u doba najveće pandemije, muzeje, spomenike i neka narod Srbije ne brine, jer put kojim Srbiju vodi Aleksandar Vučić jeste da bude najbolja i po prvi put pobednik u mnogim segmentima društvenog

dosta toga je već rečeno o zakonskom rešenju koje se danas nalazi na dnevnom redu pred cenjenim narodnim poslanicima i zato ću ja svoje izlaganje da započnem malo drugačije, a vi mi, gospodine predsedavajući, nećete zameriti na tome.Imajući u vidu da se trenutno nalazimo u najvećoj, kako ekonomskoj tako i zdravstvenoj, krizi koja je u poslednjih nekoliko decenija zahvatila čitav svet, ja moram da istaknem da je Republika Srbija zemlja koja se od početka ove pandemije zaista uspešno bori protiv korona virusa.Mi smo na vreme započeli proces vakcinacije i sam taj proces za nas nije bio stvar politike, već je bio isključivo stvar spašavanja ljudskih života. Iz tog razloga, struka predviđa da ćemo do kraja juna 2021. godine da proglasimo pobedu nad korona virusom, naravno, ukoliko nastavimo istim ovim tempom proces vakcinacije i ukoliko se i dalje budemo pridržavali propisanih mera.Pre samo nekoliko dana započela je kampanja za vakcinisanje mladih ljudi starosti od 16 do 30 godina, koju sprovodi gospođa Ana Brnabić i ja ću iskoristiti priliku sa ovog mesta da apelujem na sve mlade ljude, kao neko ko je tu svoju građansku dužnost već ispunio, da se vakcinišu, da ispune tu svoju moralnu obavezu, moralnu odgovornost i da na taj način zaštite i sebe i sve ljude oko sebe koje vole.Od svih nas zajedno zavisi kada ćemo moći da se vratimo normalnim tokovima života i, naravno, zavisi kako ćemo dalje nastaviti borbu protiv ovog nevidljivog neprijatelja, neprijatelja koji je odneo mnoge mlade živote, složićete se sa mnom, živote naših bližnjih, roditelja, baka i deka.Dakle, još jednom, apel na sve mlade ljude da se vakcinišu i da na taj način zaštite i sebe i druge.Da se vratim na dnevni red. Danas govorimo o Predlogu zakona o zaštiti poslovne tajne i to je zakon koji, sa moje tačke gledišta, ima veoma veliku ulogu i značaj kada govorimo o jednoj savremenoj i modernoj ekonomiji kakva je Srbija Srbija i to je svakako imala u vidu Vlada Republike Srbije kada je radila na jednom ovakvom zakonskom rešenju i kada ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Vi imate primer kompanija koje trguju određenim informacijama, poput Gugla, Fejsbuka, Tvitera i koje danas predstavljaju najvrednije kompanije na čitavom tržištu. Kao takve, preuzele su primat kompanijama iz oblasti naftne industrije, koje su godinama unazad imale tu laskavu titulu. Iz tog razloga se javila potreba da se jednim ovakvim zakonskim rešenjem zaštiti poslovna tajna od nezakonitog korišćenja, upotrebe, pribavljanja i otkrivanja.Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju različiti tipovi informacija, počev od onih informacija koje se odnose na sam proizvodni proces, zatim na određene finansijske planove, spiskove klijenata, spiskove dobavljača, itd. Ovim zakonom je striktno propisano kada se određene informacije mogu legalno, dakle zakonito, koristiti a kada je to protivzakonito.Ovakvim i sličnim zakonskim rešenjima mi nastavljamo borbu za jednu modernu ekonomiju, nastavljamo borbu za ekonomski napredak, ubrzani ekonomski rast i razvoj i, naravno, za prosperitet i razvoj čitavog našeg društva.Ja ću podsetiti građane Republike Srbije da je Evropska komisija u svojoj prolećnoj prognozi predvidela da će stopa ekonomskog rasta Republike Srbije da bude 5,3%, procentnih poena više nego kada govorimo o njihovoj jesenjoj prognozi. Tako da je sa ove tačke gledišta potpuno neminovno da će Republika Srbija i 2021. godinu da završi kao jedna od najuspešnijih ekonomija u čitavoj Evropi. Tome su svakako doprinele adekvatne i pravovremene mere monetarne i fiskalne politike, kao, naravno, i tri paketa mera podrške, kako građanima tako i privredi, ali i jedan stabilan poslovni ambijent koji smo imali tokom čitavog perioda

stabilnu politiku ujednačenog regionalnog i ujednačenog ruralnog razvoja. To se ne odnosi samo na izgradnju puteva, pruga, saobraćajnica, o čemu sam i sama više puta govorila u ovom visokom domu, već se odnosi na to da svuda širom Srbije gradimo nove fabrike i nove kompanije.Podsećam ovom prilikom građane Republike Srbije da je predsednik Aleksandar Vučić pre nekoliko dana obišao i Priboj i Prijepolje i da je u Priboju otvorio dve nove kompanije, nemačka kompanija AFT, kao i hotel "Terme 36,6". Time je pokazao da uprkos prljavoj kampanji koja se vodi protiv njega, protiv njegove porodice, da mu je bitno samo jedno, a to je borba za modernu, lepšu i stabilniju Srbiju.Bez obzira kojoj političkoj opciji da pripadamo, uvek u politici moramo da sagledavamo šta je to realnost.Iskoristiću priliku da upitam sve moje cenjene kolege narodne poslanike, sve građane Republike Srbije koji se možda i mnogo bolje nego mi mladi sećaju tog režima bivše vlasti da li je realnost da je za vreme bivšeg režima zatvoreno na stotine fabrika i da je pola miliona ljudi ostalo bez posla? Da li je realnost da da je za vreme vladavine Aleksandra Vučića, protiv koga se oni tako besomučno bore, da je za vreme njegove vladavine sa druge strane otvoreno na stotine fabrika, da je zaposleno preko pola miliona ljudi i da je na hiljade i hiljade dece spašeno gladi, nemaštine, bede i ulice?Da li je, cenjene koleginice i kolege, istina to da se bivši režim protiv Aleksandra Vučića bori zahvaljujući enormnom bogatstvu koje su sticali godinama dok su bili na vlasti? Da li je istina i to da usled bezidejnosti, usled nedostatka nekakvog političkog programa, plana, da se bore tako što mu na najgnusniji mogući način kriminalizuju porodicu, crtajući metu na čelo i njemu i njegovoj porodici, pa čak i maloletnoj deci?Ja im sa ovog mesta poručujem da u Srbiji nećemo dozvoliti da nijedno dete više bude žrtva političke borbe, jer su za nas deca i porodica svetinja i nećemo im na zlo uzvratiti zlom, već ćemo uzvratiti novom borbom za našu decu, za našu privredu i za našu Srbiju.Kao što je Nikola Tesla rekao - čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti i zato se mi borimo iz dana u dan da našoj deci ostavimo nešto po čemu će nas pamtiti.Čitav ovaj svet je poput jedne knjige gde mi svi predstavljamo po jednu stranicu i svi zajedno predstavljamo celovitu sliku života. I život i ljudi su prolazni. Dela su ta koja ostaju za nama i koja su večna. Zato se borimo da našoj deci ostavimo dela po kojim ćemo biti upamćeni. Život prolazi, dela su večna. Živela Srbija!Zahvaljujem. Hvala.Reč ima Miloš Banđur.

danas je na dnevnom redu Zakon o poslovnoj tajni, koji se donosi, odnosno menja ili usvaja nova verzija posle čitavih 10 godina.Naime, zakon je usvojen 2011. godine, ali je zbog potrebe harmonizacije našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU i potrebe popravljanja onoga što u zakonu od 2011. godine nije bilo formulisano i obrađeno na najbolji mogući način, donosi nov zakon.Mi imamo Strategiju razvoja i čuvanja intelektualne svojine od 2018-2022. godine, koja predviđa i donošenje novog Zakona o poslovnoj tajni, što mi upravo i činimo.Takođe, 2017. godine otvoreno je Poglavlje 7 - intelektualna svojina, u pregovorima sa EU i i donošenje ovog zakona nam omogućava da to poglavlje zatvorimo ili približimo zatvaranju na najbolji mogući način.Naime, način.Naime, u zakonu koji smo doneli 2011. godine, ili koji je donesen tada, kaže se da poslovna tajna je nešto što ima komercijalnu vrednost, ali se to, pre svega, odnosilo, tako je bilo formulisano, da se odnosilo na industrijske i komercijalne organizacije.Na

što je bila manjkavost tog zakona. Bilo je teorijski moguće da jedan institut na određen način, preko saradnika ili drugi način, preuzme određena znanja iz drugih drugih instituta i da ih patentira kao svoja. Ukoliko nema registrovanu komercijalnu delatnost, to se nije smatralo povredom poslovne tajne, a naravno, registrovanjem patenta i kasnije davanjem prava nekome na proizvodnju i komercijalizaciju, naravno da postoji i komercijalni efekat.Ovaj zakon je bolji, on to definiše mnogo ispravnije i prosto, onemogućava onemogućava takve situacije.Znači, da bi nešto bilo poslovna tajna, to mora da ima komercijalnu vrednost. To je znanje, iskustvo, poslovna informacija, tehnička informacija. Zaista, kad se pogleda, poslovna tajna je vrlo raznorodna, odnosno može biti skup raznorodnih informacija, počev od tehničkih rešenja, crteža, projekata, određenih formula, formula hemijskih, formula lekova, pa sve do određenih istraživanja tržišta, spiskova klijenata, spiskova agencijskih usluga itd.Osim itd.Osim ove komercijalne vrednosti, poslovna tajna da bi bila zakonski zaštićena, ona mora da bude štićena od svog držaoca razumnim merama. Pod tim razumnim merama se podrazumeva da je držalac tajne te podatke ili informacije, pre svega, proglasio za poslovnu tajnu, da postoji pravilnik o rukovanju poslovnom tajnom, da se tačno zna koji pojedinci, odnosno fizička lica, u kojoj situaciji, kada, kako mogu da pristupe tim podacima, da eventualno postoji evidencija onih koji su tim podacima pristupali sa vremenom pristupa, da podaci, odnosno, informacije budu štićene, kako fizički, tako i elektronski, da se nalaze u posebnoj prostoriji ili pod ključem itd, i da budu obeležene sa oznakom poslovna tajna. Tako da, svako ko dođe u dodir, u slučajni kontakt sa tom, recimo, informacijom, zna da je to nešto što ne bi trebao da iznosi, odnosno što ne treba da preda onome ko nije ovlašćen.Prema tome, komercijalna vrednost u kombinaciji sa razumnim merama da nešto bude poslovna tajna. Mi imamo situaciju da privredni subjekti i instituti koji hoće da se zaštite, oni uglavnom donose pravilnik o poslovnoj tajni, koji podrazumeva i predviđa sve ovo o čemu sam govorio, kako se rukuje, pristupa poslovnoj tajni, kako se ona štiti. A, sve češće imamo i slučajeve da privredni subjekti i kompanije sa zaposlenima potpisuju ugovore o poverljivosti, što znači da zaposleni i posle odlaska iz kompanije nema pravi da poslovne informacije do kojih je došao na tom radnom mestu preda novom poslodavcu.Nažalost, neka svetska statistika kaže da 85% poslovnih tajni se otkrije tako što ili neko ko radi u kompaniji ili neko ko je radio u kompaniji novom poslodavcu preda informaciju, odnosno poslovnu tajnu.Poslovna tajna se štiti i u sudskom postupku, dokazuje se povređivanje poslovne tajne i tu se izriču mere koje mogu da se odnose i na zaplenu proizvoda koji je napravljen zloupotrebom, odnosno otkrivanjem i korišćenjem poslovne tajne, pa sve do uništenja tih proizvoda, znači, povlačenje sa tržišta, uništenja ili, što stari zakon nije predvideo, da se ti proizvodi predaju držaocu poslovne tajne kao neka vrsta buduće kompenzacije ili da se predaju u dobrotvorne svrhe.Mi imamo da držalac poslovne tajne, ukoliko utvrdi ili sumnja da je povređena njegova poslovna tajna, ima pravo da sudskim putem zatraži da se donesu privremene mere, a te privremene mere znače, takođe, i povlačenje robe sa tržišta, odnosno onemogućavanje proizvodnje određene robe koja sadrži poslovnu tajnu.Ono što je zanimljivo je da predlog zakona dozvoljava da onaj za koga se sumnja da povređuje poslovnu tajnu može da uloži određeni depozit za koji sud proceni da je dovoljan i da nastavi sa proizvodnjom ukoliko se na kraju ispostavi da on poslovnu tajnu nije povredio. Ako je povredio, onda ta sredstva idu držaocu poslovne tajne.Takođe, držalac poslovne tajne koji smatra da je njegova tajna povređena, sud od njega može da zatraži da položi depozit ukoliko traži prekid proizvodnje onoga za koga se sumnja da je povredio njegovu poslovnu tajnu.U svakom slučaju, nakon 30 dana, odnosno najdalje 30 dana od izricanja privremenih mera od strane suda, mora da se podnese tužbeni zahtev ili u protivnom sve propada.Takođe, u roku od 30 dana od zahteva za obezbeđenje dokaza i obezbeđenjem dokaza mora da se podnese tužbeni zahtev.Zanimljivo je da zakon predlaže da sud prilikom donošenja odluke ceni vrednost, što je sasvim logično, vrednost povređene poslovne tajne, znači, njenu komercijalnu vrednost i da sudska odluka treba da bude srazmerna, odnosno proporcionalna šteti koja je nastala.Sama naknada štete podrazumeva izgubljenu dobit držaoca poslovne tajne, odnosno izgubljenu korist, neostvarenu korist, ostvarenu korist onoga ko je povredio poslovnu tajnu i nematerijalnu štetu. Ukoliko nije moguće precizno utvrditi Ukoliko nije moguće precizno utvrditi koliko to sve iznosi, smatra se da sud treba da donese odluku o naknadi štete koja nije veća od, recimo, legalno kupljene licence od držaoca poslovne tajne za proizvodnju određene robe.Ovaj robe.Ovaj zakon, koji je usklađen sa direktivom EU iz 2016. godine, ima i određeni broj izuzetaka od pridržavanja, odnosno čuvanja poslovne tajne i to je možda nešto što ovako izaziva najveće polemike ili dileme kod određenih ljudi ili određenog broja ljudi, ali mislim da su ti izuzeci potpuno opravdani.Na prvom mestu to je pravo da uzbunjivač u određenim situacijama, opet držeći se nekih drugih zakona u postupku kada dokazuje da je da je privredni subjekt radio protivzakonito i da se nije držao zakona ili da je u pitanju vršenje određenog krivičnog dela, ima pravo da na određeni način progovori i o poslovnoj tajni.Takođe, daje se pravo novinarima, pogotovo novinarima istraživačima da objektivno i korektno izveštavaju javnost i pri tome oni mogu da zadiru i u materiju koja podrazumeva poslovnu tajnu, naravno, vodeći računa da ne povrede njenu suštinu.Ovaj zakon daje pravo i sindikalnim predstavnicima da u procesu zastupanja nekog zaposlenog pred organima poslovodstva ili na sudu, takođe, budu upoznati sa poslovnom tajnom, ali da je ne predaju drugima i ne koriste na način koji nije korektan odnosno koji je u suprotnosti sa čuvanjem poslovne tajne.Takođe, advokati su uključeni u tu grupu ljudi koji imaju pravo da budu upoznati, uz obavezu da vode računa i čuvaju poslovnu tajnu i sud reguliše postupak sudski na način da se poslovna tajna čuva. Jedan broj privrednih subjekata se nije uopšte usuđivao da krene u sudski postupak za povredu poslovne tajne zato što jednostavno sam sud i postupak na sudu nije bio takav da obezbeđuje čuvanje poslovne tajne.Sada je propisano da sud može da na određenim ročištima u potpunosti isključi javnost, da ograniči broj ljudi na ročištima svakoj od strana u postupku, da izvrši posebno čuvanje zapisnika, originala sudskog zapisnika, da izreka presude bude takva da oni delovi koji se odnose na poslovnu tajnu budu zatamnjeni budu zatamnjeni i da postupa na sve načine koji će očuvati poslovnu tajnu bez obzira što se sudski postupak vodi o povredi poslovne tajne.Ono što je novina po Direktivi iz 2016. godine je pravo strane kojoj je povređena poslovna tajna da traži da se javno objavi sudska presuda o povredi poslovne tajne. To pravo ima za cilj odvraćanje nekih drugih od povreda poslovne tajne. Znači, to pravo na javnom objavljivanju u sredstvima informisanja ima, da kažem, jednu preventivnu ulogu i naravno da se opet vodi računa o tome da se suština poslovne tajne ne objavljuje, nego samo izreka sudske presude i onaj deo koji se odnosi na suštinu presude bez detalja koji se tiču same tajne ili ličnosti koje su učestvovale u tom procesu, a štiti ih Zakon o zaštiti podataka o ličnostima.Naravno da nezavisno istraživanje i nezavisno naučno otkriće ne predstavlja povredu poslovne tajne i ovom formulacijom se u stvari stimuliše konkurencija u oblasti naučno-istraživačkog rada, stvaralaštva itd. U mnogim slučajevima obrnuti inženjering, kada se legalno nabavljen proizvod rastavi na sastavne delove i testiranjem pokušava da se utvrdi kako je on napravljen, kojim postupkom, kojim procesom, od kojih supstanci, takođe u velikom broju slučajeva, osim ako je to izrekom zabranjeno, ne predstavlja povredu poslovne tajne.Stranci su zaštićeni kod nas, odnosno strane kompanije, na način na koji smo mi zaštićeni, odnosno naše kompanije kod njih - međudržavnim ugovorom ili načelom uzajamnosti, ali na strani onoga je ko se poziva odnosno ko traži zaštitu poslovne tajne da dokaže i načelo uzajamnosti.Ovde uzajamnosti.Ovde imamo dve vrste kazni, odnosno pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu, ukoliko se dokaže da su izvršili povredu, oni se kažnjavaju za privredni prestup, preduzetnici i fizička lica se prekršajno kažnjavaju.Ono što je ovde možda i bitno da kažem, a možda sam već i rekao, a to je da ove privremene mere i obezbeđenje dokaza padaju ukoliko se u roku od 30 dana ne podnese tužba ne podnese tužba odgovarajućem sudu. Važno je zaključiti da se ovim propisom, ovim zakonom naše zakonodavstvo u ovoj oblasti u potpunosti usaglašava sa Direktivom EU iz 2016. godine,što će na neki način biti i stimulacija… Mi ovde imamo veliki broj fabrika koje su napravljene u poslednjih 7-8 godina. Mnoge od tih fabrika imaju svoje razvojne i imaće naučno-istraživačke centre. To je sada stimulacija i ohrabrenje svima njima da se bave tim poslom, jer će imati zakonsku zaštitu koja je potpuno adekvatna zaštiti u njihovim zemljama. Ja se zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, uvažena ministarka sa saradnicima, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalazi Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne i on predstavlja nužnost u modernom poslovanju, jer su informacije danas imovina od velike vrednosti.Suština donošenja ovog zakona je da se unapredi zaštita poslovne tajne i ovim zakonom ćemo zaštiti znanje i iskustvo koje obezbeđuje prednost nad konkurencijom. Ovaj zakon daje sigurnost i stabilnost, kako domaćim, tako i stranim investitorima za sve vrednosti ili posebnosti koje se mogu tretirati kao poslovna tajna.Zakon tajna.Zakon iz 2011. godine nije bio baš najprecizniji. Iskreno rečeno, nije imao mnogo smisla, jer u tom periodu industrija u Srbiji je bila potpuno razorena, radnici su ostajali bez posla i svedoci smo mnogobrojnih pljačkaških privatizacija u tom periodu. U jednoj takvoj zemlji, posustaloj srpskoj privredi, bilo je potpuno besmisleno baviti se zaštitom poslovne tajne.Međutim, danas je Srbija lider u privlačenju direktnih stranih investicija. Stopa nezaposlenosti je jednocifrena. Činjenica je da predsednik Aleksandar Vučić i uprkos pandemiji svakodnevno otvara nove fabrike, nova radna mesta i dovodi investitore. Iz svih tih razloga, jedan ovakav zakon nam je izuzetno potreban i država je prepoznala potrebu da ovu oblast uredi i reši.Zaista je jasna razlika kako su se nekadašnji predstavnici vlasti ophodili prema privredi i građanima, a kakva je situacija danas. Ja ću uzeti kao primer Namensku iz Trstenika, fabriku koja je bila na rubu propasti, grcala u dugovima, radnici su radili u neadekvatnim uslovima, nisu imali redovna primanja i doprinose.Bivšeg predsednika opštine Trstenik, Miroslava Aleksića, najmanje su interesovali građani, njihova radna mesta i budućnost privrede u opštini Trstenik, ali i u okrugu. I sada taj isti Miroslav Aleksić zajedno sa Vukom Jeremićem obilazi turistički Srbiju, nudeći lažna obećanja, kao da su građani zaboravili na sva ta otpuštanja i njihove krađe.Svedoci smo da je uz podršku predsednika Aleksandra Vučića, ali i bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je fabriku na izdisaju vratio odbrambenoj industriji, kao i gospođi Atanasković, koja je hrabro preuzela sve probleme, ova fabrika za kratko vreme počela da ostvaruje profit. Sada, uz odgovoran odnos prema privredi, radnicima, zaradama, možemo da kažemo da je ova fabrika pokretač Rasinskog okruga, ali i Srbije.Nije samo ova fabrika primer oživljavanja privrede. Pokrenuli smo i promenili Srbiju, stvorili smo uslove za buduće investicije i svakodnevno pružamo podršku preduzetnicima u poslovanju i, evo, u opštini iz koje ja dolazim, u opštini Ćićevac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Regionalnom privrednom komorom Kruševac, otvorićemo šalter za preduzetnike kao podršku i podsticaj preduzetništvu, kao i mladim ljudima za stvaranje sopstvenog biznisa.Pored podsticaja razvoja preduzetništva, od velike važnosti je i to što je Ministarstvo privrede prepoznalo značaj ulaganja u putnu infrastrukturu, kao i benefite koje će doneti put Braljina-Trubarevo, kako opštini Ćićevac, tako i razvoju turističkog potencijala Mojsinjske Svete Gore.Pored Gore.Pored privrede koja ide u pravom smeru, novih puteva, pruga, direktnih stranih investicija, od izuzetne važnosti je i unapređenje svake od pomenutih oblasti u zakonskim okvirima. Iz tog razloga, u danu za glasanje, ja ću podržati ovaj predlog zakona. Zahvaljujem.

želim da pohvalim izradu ovog Zakona o zaštiti poslovne tajne u kontekstu njegovog normativnog uređenja praviću jednu mini komparaciju sa svim materijalima koji smo do sada dobijali u vidu zakonski, da kažem, akata, čini mi se da odavno nismo videli ovakvo zakonsko rešenje koje je na vrlo jednostavan i plastičan prvo objašnjeno, a prethodno i normiran, pa mi se čini da bilo ko da ovaj zakonski tekst sutra ko uzme, ako ima veze i sa privrednim aktivnostima o bilo kojoj oblasti, ne mora biti bilo kakav ekspert u oblasti prava, u oblati, ne znam ni ja, različitog istraživanja ili konkurencijskih, da kažem, borbi na tržištu da će dobro konačno razumeti u tome šta je poslovna tajna na koji način se ona štiti, a na koji način se može doći u poziciju da neko prekrši odredbe ovog zakona.U svakom slučaju ovaj zakon u tom kontekstu će dovesti do još većeg stepena pravne sigurnosti i smanjiće visinu šteta koje je do sada, kako smo u obrazloženju mogli da pročitamo, nismo mogli kroz različitu sudsku praksu i evidencije i baze koje su u sudovima formirane da znamo kolika je to šteta, a pretpostavka je da je to ogromna šteta koju privredni subjekti bez obzira da li je o državnim ili privatnim subjektima reč, pojedincima, fizičkim licima u kontekstu stvaranja intelektualne svojine, tako da i u tom smislu mi ćemo imati još još jednu složenu celinu koja će u kontekstu priče boljeg privrednog ambijenta svima dati bolji ugao i veću pravnu sigurnost.U tom kontekstu moram da kažem da u članu 2. u smislu značenja izraza koji govore, pre svega o tome šta je poslovna tajna i šta to predstavlja komercijalnu vrednost tajne i na koji način se uopšte tretira šta je to poslovna tajna i te kako važno uočiti nešto i period u kojem se mi nalazimo danas i da mnogi poslovi, mnoge inovacije u različitim oblastima napreduju mnogo brže nego što to normativa koju smo imali u prethodnom periodu je mogla i da zamisli.Sada zamisli.Sada bi ako bi samo jedno plastičnom primeru pričao mogao recimo pričati o različitim softverskim rešenjima koja su i te kako važna za unapređenje kako poslovnog tako i unapređenje ambijenta koji se tiče ostvarivanja prava koje imaju građani, pogotovo smo to mogli da vidimo u periodu pandemije u kojem se nažalost još nalazimo, ali evo, Bogu hvala nekako svi imamo taj već preuranjen subjektivni osećaj da polako pandemija jenjava i da se i privredne aktivnosti i sve druge aktivnosti postepeno vraćaju u normalu.Pa u tome kontekstu i ovo uređenje novog zakonskog rešenja o zaštiti poslovne tajne je nešto što će i te kako dobro doći, a u smislu opet zloupotreba, pa znate li koliko je danas važno, da kažem, imati jednu ne samo poslovnu ideju, već i određenu softversku ideju koja u nekom kontekstu određenom privrednom subjektu, pravnom licu, pa da kažem i nekoj državnoj našoj kompaniji koja je razradila određeno softversko rešenje znači zaštiti neku poslovnu tajnu u smislu konkurencijskih borbi na tržištu u svemu ostalom? Ja bih samo naveo tu primer recimo operatera različitih i tržišne utakmice koja je tu preintenzivna u svakom smislu reči i da tu imamo u svakom slučaju u ranijem vremenskom periodu različitih zloupotreba koje su u svakom slučaju nanosili veliku štetu i privrednim subjektima koji su još uvek u većinskom vlasništvu države Srbije. O tome ću nešto posle da kažem.U kontekstu člana 3. koji je po meni izuzetno važan po prvi put mi imamo vrlo precizno definisanje svega onoga što se zove zakonito pribavljanje i korišćenje i otkrivanje poslovne tajne, ali i vrlo jasno da kažem da se razgraniči šta to znači nezavisno otkriće i stvaranje i pogotovo što se u ovom kontekstu u pisanju ovog člana zakona vodilo računa o tome kada neko dođe na drugačiji način do poslovne tajne pa čak i svi oni koji koji istražuju, pokušavaju da možda pronađu neki ugao koji nije dobronameran kada dođe do tih izvora, bilo da je reč o istraživačima, bilo da je reč o uzbunjivačima, da u svakom slučaju ne ulaze u ovu kategoriju, da ne bi nekome večeras ili sutra u ovim medijima koji se navodno brinu o javnom interesu palo na pamet da neko ovo zakonsko rešenje usvaja zbog toga. Upravo su ti pojedinci, te organizacije isključene iz ovog konteksta nelegalnog pribavljanja poslovne tajne. Oni su stavljeni u kategoriju zakonitog pribavljanja poslovne tajne.Takođe, ako govorimo o članu 4. nezakonitom pribavljanju i otkrivanju poslovne tajne jedan ugao koji sam primetio čitajući ovaj zakon koji po meni bi trebalo još uvek, s obzirom da nismo usvojili ova zakonska rešenja, razmisliti a to su kaznene odredbe. Čitajući kaznene odredbe i dovodeći u poziciju da neko recimo otkrije određenu poslovnu tajnu, a ja sam naveo možda samo jedan primer, ako pročitamo koja je kaznena odredba recimo za fiziko lice da je ona maksimalno do 150 hiljada dinara, onda se postavlja pitanje – da li će oni koji svesno žele da zloupotrebe svoje položaje namerno tako nešto uradi zato što je kazna minimalna? Neki tajkuni koji su nama dobro poznati za jedan ručak ili za dve ili tri boce vina potroše toliko novca dogovarajući neku kombinaciju i pokušavajući da izvuku u svoju mrežu podrške koju imaju nažalost i dan danas u određenim javnim preduzećima kao postavljene punktove godinama finansiraju određene pojedince, ljude koji će im upravo dojavljivati stvari koje su inovacije i poslovne tajne ne bi li njihove firme u ovom slučaju bolje

sve one koje su godinama finansirali, a koji čitajući ovaj zakon sutra u poziciji mogu možda biti stimulisani da nastave sa takvim radom, pogotovo zato što čitajući opet ovaj materijal možemo da vidimo da u smislu sudske prakse kada čitam o tome vidim da nismo imali određena procesuiranja, da je to još uvek posao koji je zahvalan.Prema tome, odštetiti državnu imovinu, raditi za suprotni interes, ta poslovna tajna u suštini može biti upravo ključan segment da bi sutra bili uspešniji, da bi imali određeno pravo prvenstva ili da bi prosto na tržištu bolje bili pozicionirani.U tom kontekstu još jednom potvrđujem i smatram da je izuzetno važno da ovo normiranje definišemo što kvalitetnije, a kaznene odredbe i za fizička lica ne samo pravna lica lica izjednačimo. Zašto bi neko ko je fizičko lice a u ovom slučaju ima određeno javno ovlašćenje jer radi u javnom preduzeću imao manju kaznu nego pravno lice, bez obzira što u ovom slučaju definisanje pravnog lica ne možemo nikako staviti u kategoriju fizičkog lica, ali podrazumeva se da za pojedinca koji ima takvu mogućnost moramo odrediti preciznije i više kazne?U tom smislu reč, s obzirom da sam se referisao samo na jedan primer ne bi išao dalje u širinu

dan u različitim medijima možemo čitati, pa evo danas možemo da čitamo u jednoj od dnevnih novina, da je ne reklamiramo, kako je Dragan Đilas lagao i na koji način je radio sa državnim firmama, pre svega sa „Telekomom Srbije“ i kako tek sad isplivaju određeni dokumenti pa je to razlog upravo zašto sam malopre o ovome govorio. I dalje određeni pojedinci sede na određenim mestima gde mogu da dojavljuju određene poslovne tajne, a kao što vidite određeni pojedinci koji se danas, poput Dragana Đilasa, ponovo žele da kvalifikuju da butu da butu sutra kandidati za ne znam ni ja neke gradonačelnike ili ministri ili predsednike, ne daj bože, da smatraju da imaju kredibilitet da mogu da to ponovo obavljaju. Oni formalno pravno sve preduslove imaju da se kandiduju na izborima, njihovom voljom oni nisu prošli put hteli da izlaze, ali u svakom slučaju nemaju kredibilitet, nemaju moralno pravo, a nadam se da ćemo uspeti normirati i ustanoviti sudsku praksu da krijući poslovne tajne, koje su oni tada imali čerupaju državne budžete, budžete javnih preduzeća i svih ostalih. E, tu je ta razlika između nas i njih.Njihova poslovna tajna je bila kako da svoje kombinacije stave sebi u džep i naprave takvu situaciju kad siđu sa vlasti da imaju poslove, jako dobre i unosne, da mogu da nastave komotno da to rade i u opoziciji, pozivajući se onda na neko moralno pravo i na to kako oni znaju da upravljaju javnim resursima.Znaju upravljati javnim resursima ako govorimo o tome kako da naprave dobru kombinaciju, da je sakriju i da je I, imamo pandam tu vrstu pozicije ono što je radila SNS i prvenstveno Aleksandar Vučić. Evo, ja ću dati samo jedan primer, 2012. godina kada je bila kampanja za opšte izbore i za lokalne beogradske predsednika Aleksandra Vučića je bio projekat koji je najviše napadan u Srbiji i Beogradu to je projekat „Beograd na vodi“ i taj projekat koji danas možemo u ovom velelepnom izdanju da vidimo imao je različite razvojne faze. Imao je faze koje su imale i tendenciju poslovne tajne zato što je imao komercijalnu i svaku drugu stratešku važnost.Ovde u Narodnoj skupštini su morali različiti zakoni u kontekstu „leks specijalisa“ da se donosi da bi takva jedna investicija morala da ide. Rezultat te priče je javno i privatno dobro. Beograd, kao još izraženija metropola, visoka cena nekretnina, jedno novo lice Beograda kada prelazite mostove i kada vidite „Beograd na vodi“ i sve ono što danas možemo sa ponosom da izgovaramo.Prema tome, iza nas, iza predsednika Vučića, prethodno je bila vizija, a danas, s obzirom da se iz te vizije izrodilo ovo što imamo u ovom konkretnom slučaju to je projekat „Beograd na vodi“ je kredibilitet. se ostvario ne samo izgovorenim rečima, recimo u kampanji 2012. godine, već u završetku jedne investicije koja je samo sada jedan početak svega onoga što ćemo moći u Beogradu još da vidimo.Prema tome, mi smo se kvalifikovali da idemo napred, kvalifikovali smo se da možemo i dalje da nastavimo ovaj posao da radimo, a ekipa oko Dragana Đilasa, oko Šolaka i svih onih koji njih prate su se kvalifikovali ne samo da idu dugogodišnju robiju, oni su se kvalifikovali pre svega za ovu vrstu priče da ih građani Republike Srbije kazne na svim izborima koji budu na narednom vremenskom periodu išli.U tom pravcu, u danu za glasanje, u svakom slučaju kao narodni poslanik, a i kao čovek koji veruje u sve što je rekao malopre, ću podržati ova zakonska rešenja. Toliko i hvala.

veliki je uspeh državne politike što je Srbija među prvim zemljama obezbedila vakcine. Pored zdravlja stanovništva vakcinacija je od presudnog značaja i za oporavak ekonomije.Važno nam je da epidemiju stavimo pod kontrolu i samim tim obezbedimo normalne uslove poslovanja. Otišli smo i korak dalje obezbedili smo vakcine za privrednike u regionu, svesni da je regionalna saradnja, od velike važnosti za rast i razvoj privrede.U ovim teškim vremenima kada se ceo svet bori sa krizom izazvanom pandemijom korona virusa, pokazali smo spremnost da gradimo, proizvodimo, ulažemo u infrastrukturu, realizujemo započete projekte, pomažem privredu i građane, povećavamo plate i penzije.Srbija se danas razvija na svim poljima. Veliku zahvalnost dugujemo i našim zdravstvenim radnicima, jer njihov trud i borba u ovim teškim vremenima su od nemerljivog značaja.Država ulaže u izgradnju novih bolnica, povećanje plata i nova radna mesta zdravstvenim radnicima. Takođe, naša privreda beleži najbolje rezultate u Evropi. Srbija ima najmanji pad BDP.Sve

rezultat svega toga su nova radna mesta i u ovim teškim vremenima investitori nastavljaju da investiraju u našu državu. To je najbolji pokazatelj koliko neko veruje u budućnost naše zemlje.Kroz paket mera podrške privredi i građanima, naša država je pokazala spremnost da pomaže i privredu i građane i da nastavi putem razvoja.Na današnjem dnevnom redu nalazi se veoma važan zakon, zakon o poslovnoj tajni. Ovaj zakon se odnosi na sve privredne subjekte, novinare, marketinške agencije, a ujedno se vrši i usklađivanje sa svim relevantnim propisima EU.Kroz ovaj zakon jasno će se definisati koje informacije uživaju zaštitu poslovne tajne. Poslovna tajna je informacija koja omogućava konkurentnu prednost na tržištu kojom se ostvaruje komercijalna vrednost. Kroz poslovnu tajnu se štite različite vrste informacija, od procesa proizvodnje do finansijskih planova, prava intelektualne svojine, kao i pronalasci u fazi podnošenja prijave patenta.Svrha zaštite poslovne tajne je svakako da se pravno sankcioniše svaki akt neovlašćenog otkrivanja, umnožavanja, sticanja i korišćenja informacija od strane trećeg lica.Način sankcionisanja povrede poslovne tajne od strane privrednog subjekta će se sankcionisati kao privredni prestup, a od strane fizičkog lica, odnosno od strane preduzetnika smatraće se prekršajem.Ozbiljnost poslovnog sveta ogleda se baš u čuvanju poslovne tajne. Odredbama ovog zakona će se jasno definisati mere čuvanja poslovne tajne koje će poslodavci kroz ugovore sa svojim radnicima primenjivati i u praksi.Naša država je pokazala da može i da hoće da sačuva ono što je najvažnije, pored zdravlja, a to su radna mesta i ulaganje u infrastrukturu. Da se ne gradi i ulaže samo u Beogradu, pokazatelj je i privreda Šumadijskog upravnog okruga, koja za prvih sedam meseci u 2020. godini beleži najveći spoljno-trgovinski suficit u Srbiji koji iznosi više od 339 miliona evra. Glavni izvozni proizvodi su automobili, nameštaj, delovi šinskih vozila.Šumadija se danas gradi i razvija zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću. Ulaže se u infrastrukturu, u fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, energetsku efikasnost, nova radna mesta. Šumadija danas postaje moderan okrug i verujte mi da nema mesta u našoj Šumadiji gde se danas ne gradi.Prošle gradi.Prošle nedelje u opštini Lapovo iz koje dolazim, položen je kamen temeljac za izgradnju logističko distributivnog centra „Lidl“ koji će u narednom periodu zaposliti 250 radnika, a vrednost te investicije je 70 miliona evra. Takođe, želim da pomenem i kapitalne investicije koje će se u 2021. godini realizovati uz podršku naše države u gradu Kragujevcu. Jedna od najvažnijih investicija je svakako zamena kotlova u energetici, odnosno prelazak sa uglja na izgrađena je i palata pravde, ulaže se u fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, rekonstrukcija kliničkog centra, izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Verujte mi da je ovo samo jedan deo investicija koje se realizuju u gradu Kragujevcu.Ne mogu, a da vas ne podsetim da je Šumadija u vreme vlasti bivšeg režima bila dolina gladi. Zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću, Šumadija danas postaje moderan region.Onima koji danas crtaju mete na čelo predsednika Aleksandra Vučića i na čelo njegovog sina Danila, mi iz Šumadije poručujemo da verujemo u našu državu i da verujemo u našeg predsednika.Rezultati predsednika Aleksandra Vučića su vidljivi na svakom koraku i to vide naši građani. Srbija je danas jaka i snažna da se odupre svim nedaćama i da ponese titulu kako po broju vakcinisanih građana, tako i po razvoju ekonomije i po razvoju infrastrukture. Hvala.

Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege poslanici i poštovani građani Srbije, vrlo značajan zakon, zakon o poslovnoj tajni, i to zakon koji je napisan nov, nije menjao postojeći zakon, upravo da bi dao odgovore na sva pitanja koja ovo privredno okruženje i ovaj privredni ambijent u ovom trenutku postavlja i državi i Ministarstvu i svima onima koji se bave privredom.Zašto ovaj zakon, zašto u ovom trenutku? Pa, upravo novi investitori, nova radna mesta, novi ugovori i situacija u kojoj korona kao globalni problem i najveći problem posle Drugog svetskog rata koji je svima na svetu poslužio kao neka vrsta izgovora za probleme u kojima se nalaze i država i privreda, mislim da smo jedni od retkih, ali nismo jedini, koji su dali pravi odgovor na krizu i taj odgovor je Aleksandar Vučić pretvorio u novu priliku i realizacija svih onih projekata koji su bili nemoguća misija i delovali su kao bajka, ali u vreme Aleksandra Vučića oni su stvarnost.Ti projekti i ugovori koji se već sada realizuju i koji su u planu da se realizuju traže da zaštitimo poslovnu tajnu. Pitanje je kako i gde je mera između poslovne tajne i gde je granica između poslovne tajne i one tajne koja se može izneti i, ako ćemo pošteno, a hoćemo, u Skupštini smo, ovde smo zato što su nas birali građani Srbije, poslovna tajna koja se vezuje za Dragana Đilasa, e, to više nije poslovna tajna, to je krađa.

i ne zna ni kada, želi da je povede u prošlost, koja je toliko jasna i koja je toliko neprivlačna i njemu koji priča, a kamoli građanima Srbije, u tu prošlost Đilas želi da povede građane, pri čemu te poslovne tajne više nisu poslovne tajne, pokazuju da je u pitanju obična krađa, zloupotreba budžeta, i državnog i beogradskog, i zloupotreba svih mogućih institucija u državi Srbiji.Kada neko zloupotrebi državu, taj neko treba da odgovara. Ako nije bilo dovoljno dokaza za sud, bilo je dovoljno dokaza za građane, građani su mu presudili kratko, jasno, sa jednim velikim „ne“ i to veliko „ne“ je trajna presuda, verovatno presuda doživotno za Dragana Đilasa i tu lopovsku ekipu.Imali smo juče u ovom visokom domu sastanak Grupe prijateljstva sa Mađarskom, Njegova ekselencija ambasador upravo je potvrdio da nikada u istoriji odnosa Mađarske i Srbije ti odnosi nisu bili na višem nivou nego što su sada. Na sastanku Grupe prijateljstva sa Kiprom, ambasador je takođe rekao da nikada bolji odnosi između Kipra i Srbije. Bilo koji ambasador, da ne nabrajam, svi oni koji su bili u ovoj Skupštini, a i oni koji nisu, saglasni su da odnosi između države Srbije i bilo koje druge države u Evropi i u svetu nikada nisu bili bolji, a nikada nisu bili bolji isključivo i samo zahvaljujući Aleksandru Vučiću.Dok upravo pomenuti Dragan Đilas, Jeremić, bivši gradonačelnik nesrećni Zelenović, Boško Obradović, da nekog ne preskočim, spisak srećom nije tako dug, obilaze strane ambasade i kroz njihove medije pokušavaju da plasiraju neistine i laži, neko drugi obilazi državu Srbiju, obilazi građane Srbije i pita upravo te građane šta je ono što država Srbija njima može da uradi i kako da im pomogne.Bio je predsednik u Prijepolju, bio je u Ubu, bio je u Šapcu, bio je i u Nišu, i u Subotici i prošle nedelje bio je u Dobriću, bio je i u Radovašnici, ali jedino pitanje koje je on imao za građane koji su ga dočekali u svim tim mestima je – poštovani građani, kako možemo da vam pomognemo, šta je ono što vam treba? Naravno, niko nema čarobni štapić i niko ne može uraditi nešto za 20 dana ili dva meseca ili dve godine. Sve ima svoj redosled i sve ima svoj prioritet. Ali upravo odgovor na sva pitanja je u tome da predsednik dođe kod svakog građanina i da ga pita – ljudi, šta vama treba, ja kao predsednik sam tu da vas pitam i da vam pomognem u tome.Projekat 2021-2025. će upravo dati odgovore na sva ta pitanja i realizovati sve ono što je obećano. Ono čime se ponosim, i to je jednostavno tako, je upravo što sam pripadnik stranke čiji predsednik, a u isto vreme i predsednik Srbije je pre nekoliko dana izjavio da je spreman da žrtvuje i sebe i svoju glavu – glavu dajem, Srbiju ne dajem. To je rekao Aleksandar Vučić, i to je sigurno tako. Ja ponosno stojim iza takvog čoveka. Ono što drugi nisu mogli, a to je da upravo kažu ono što su radili, a radili su sve ono što nije dobro i što nije u interesu građana Srbije.Ono što je jako bitno za današnju sednicu, to je da apsolutna podrška ne samo ovom zakonu, nego svim onim zakonima koji u kontinuitetu nastavljaju da daju odgovore na pitanja kako da idemo dalje, u kom pravdu ide ova Srbija. Naravno da je ovaj zakon usklađen sa zakonima Evropske unije, sa zakonima Evropske unije, jer mi smo narod, mi smo država koja je na evropskom putu. To je jednostavno tako i mi od tog puta nećemo odustati. Ali nećemo odustati ni od puta da zaštitimo državu Srbiju, to je najviši interes i ovog zakona i svakog drugog zakona.Nije tajna ni da su kupovali glasove, evo, upravo iz moga grada iz koga dolazim, bivši gradonačelnik je kupovao glasove, i to nije poslovna tajna.

i nisu mogli ni da osvoje više od 18.000, a podsetiću, SNS je u Šapcu dobila podršku od 30.200 glasova, što je za 12.000 više od Nebojše Zelenovića, Dušana Petrovića i cele te lopovske

ali nije poslovna tajna da će taj most preko reke Save, auto-put od Rume do Šapca, nova saobraćajnica od Šapca do Loznice, koštati 480 miliona evra. Nije poslovna tajna da će se raditi auto-put od Novog Sada do Šapca, odnosno od Novog Sada do Rume, pa od Rume do Šapca, i da će upravo taj put sa tunelima kroz Frušku goru koštati od Rume do Novog Sada koštati oko 600 miliona evra. Sve ono što treba da bude poslovna tajna i treba da bude poslovna tajna obezbediće ovaj zakon. Ali ako ljudi u „Koka-koli“ imaju pravo da zaštite svoj recept i način na koji proizvode „koka-kolu“, pa i neki naš koji proizvodi pljeskavice u STR „Pera Ždera“, neka zaštiti način na koji je on pravio tu pljeskavicu i na koji način peče roštilj.Ali ono što je istina, i time ću završiti, to je da u ovom trenutku Srbija daje odgovore na sva potrebna pitanja. U ovom trenutku Srbija je najperspektivnija zemlja ovog dela Evrope, ako ne i cele Evrope. Budućnost građana Srbije je jasna, budućnost svih projekata koji su trenutno u realizaciji i onih koji su obećani je izvesna i budućnost naše dece je sigurna.U danu za glasanje podrška i ovom zakonu i setu zakona koje smo upravo izglasali na prošloj sednici i koje predlaže ova Vlada Republike Srbije. Hvala.

Orliću.Poštovani građani Srbije, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, uvažena ministarka.Danas u plenumu govorimo o zaštiti poslovne tajne. Smisao donošenja ovog zakona je pravno sankcionisanje svakog akta neovlašćenog otkrivanja, umnožavanja, sticanja ili korišćenja od strane trećih lica poverljivih informacija koje zakonito kontroliše držalac poslovne tajne, čime se sledstveno regulišu situacije kada se pribavljanje poslovne tajne smatra zakonitim, a u kojim slučajevima je to nezakonito, takođe nam ovaj zakon definiše.S

Promena Zakona o zaštiti poslovne tajne i donošenje novog zakonskog akta je neophodno jer bez izmene postojećeg režima zaštite poslovne tajne neće biti adekvatno zaštićene investicije privrednih subjekata uz sticanje, razvoj i primenu znanja i iskustva i drugih informacija kojim obezbeđuju prednost nad konkurencijom.Takođe, nedonošenje jednog ovakvog zakonskog akta moglo bi da predstavlja prepreku za učešće u zajedničkim istraživačkim projektima sa institucijama zemalja članica EU. Mnogo

Ovo je način da u većoj meri doprinesemo pravnoj sigurnosti i vladavini prava u Srbiji i pokažemo da je Srbija spremna da se svakodnevno menja, u čemu doprinos pruža i ovaj saziv parlamenta donoseći jasne, precizne, sistemske zakonske akte kao što je ovaj.Kako je Srbija u periodu od 2014. godine privukla brojne strane investicije, ali i stvorila uslove da domaće privredne subjekte podstakne na veće ulaganje u nove procese proizvodnje i različita ispitivanja, razvoj i primenu znanja i iskustva, to je ovaj zakon utoliko značajniji. Investitori koji dolaze u Srbiju donose nova znanja, nove tehnologije, drugačije modele i procese proizvodnje, a još jedan doprinos ovih investicija da stvaraju domaćoj industriji nove poslove, podstiču je na inovativnost, preuzimanje inicijative i stvaranje zdrave konkurencije i pospešuju spoljno-trgovinsku razmenu.Kada

Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću u Čačak je, baš kao i u mnoge druge delove zemlje stigla investicija nemačkog „Forverka“ koji već sada zapošljava oko 600 radnika, a plan je da ih bude 1.000.

koja reguliše zaštitu poslovne tajne postala je skoro neizostavni deo ugovora o radu koji se u savremenu trenutku zaključuju. Ono što je još jedan pozitivan efekat ovog Predloga zakona je da predložena rešenja neće uticati na stečena prava, obaveze i odgovornosti radnika. Da se podsetimo, Srbija je 2012. godine imala 1.850.000 radnih mesta. Danas zahvaljujući odgovornoj politici SNS taj broj je veći za oko 400.000 novih. I mnoga od tih radnih mesta pripadaju delatnostima u kojima privredni subjekti jako vode računa o svojoj konkurentnosti i uspešnosti na tržištu putem zaštite poslovne tajne.Takođe, ono što je bitno i treba da znaju poštovani građani Srbije je Zakon o zaštiti poslovne tajne, pozitivno utiče na pravednu raspodelu društvenog bogatstva. Međutim, postoje i neke tajne koje to ne čine. Postoje tajni računi po egzotičnim destinacijama na kojima se nalazi novac građana Srbije, upravo iznesen iz Srbije. Mi smo nedavno zahvaljujući istraživačkom novinarstvu bili obavešteni o njima, saznavši da oni pripadaju određenom bivšem političaru koji, zaista treba da postane politička prošlost jer su mu takvu poruku u mnogim situacijama uputili građani Srbije.Ali, da se vratimo savremenom trenutku. Srbija je u 2020. godini imala 3,015 milijardi evra stranih investicija, a Crna Gora, BiH, Makedonija i Albanija su u istom periodu zajedno imale 1,7 milijardi evra. Setimo se da je minimalna plata pre osam godina iznosila 15.000 dinara, danas ona iznosi 32.000 dinara. Prosečna plata 2014. godini iznosila je 330 evra, danas ona iznosi 560 evra, a nadamo se i čvrsto verujemo, do kraja godine uspeti da dostignemo cifru od 600 evra, baš kao što verujem da će građani Srbije moći da do 2025. godine da računaju na platu, prosečnu platu 900 evra.Mi nastavljamo da se borimo za budućnost Srbije i da čvrstim korakom grabimo napred predvođenim liderom kakav je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Zahvaljujem.

Orliću.Uvažena ministarko, gospođo Kisić Tepavčević sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici i uvaženi građani Republike Srbije, sreća je naša, to je sreća svih građana Srbije što je na čelu naše države predsednik Aleksandar Vučić, jer sada imamo vreme i kada se čuvaju i poslovne tajne i državne tajne i vojne tajne.Setimo se ne tako davno period od 2000. do 2012. godine kada su prodavane tajne i strancima i tajkunima i kriminalcima. Isto je tako bilo i u Beogradu do 2013. godine, a da ne govorimo kako se širila kompanija SBB na štetu Telekoma, tako što su odavane određene poslovne tajne, određene državne tajne, kako preko Đilasovih portala i preko medija, kako su curili ugovori sa oznakom poverljivosti u javnost ne bili na taj način neke određene kompanije koje su kontrolisali ili vlasnici tih kompanija bili tajkuni ili stranci ili kriminalci ili zajedno kriminalci i tajkuni, ne bili ostvarili svoj poslovni interes na štetu građana Srbije.Da ne govorimo kako je to bilo kada su do 2012. godine odavane vojne tajne, kako se uništavala vojna industrija Republike Srbije, kakva je bila situacija sa izvozom našeg vojnog naoružanja i opreme, kako su uništavani tenkovi i kako je neko i stranim silama i stranim vojskama iz Srbije dostavljao podatke o svim vojnim tajnama do 2012. godine.Na sreću, to vreme je prošlo, ali to vreme ne smemo da zaboravimo, zato što takve stvari kad se dešavaju, kad se odaju, državne tajne, vojne tajne, poslovne tajne, to vodi ka uništenju države.U novijem periodu, posle 2012. godine, imali smo, nažalost, situaciju da su određeni pojedinci odavali državne i poslovne tajne i nadam se da će svi oni koji su učestvovali u tome, koji su radili i protiv predsednika Republike i protiv države Srbije, protiv Ustava i zakona, da će odgovarati u skladu sa zakonom i da će to biti najbolja poruka svima onima kojima nije sveta Srbija, kojima nije svet Ustav, koji žele samo da ostvare svoj poslovni interes. A na koji način su svi oni koji su učestvovali u odavanju i državnih i vojnih i poslovnih tajni ostvarili svoj milionski interes, sve to potvrđuje ovo što možemo da vidimo u javnosti prethodnih meseci.Svi smo mi videli tajne račune Dragana Đilasa preko 15 država u svetu, čini mi se 17, i na koji način je on ostvario ne zaradu od milion, ne zaradu od desetine miliona, nego su u pitanju stotine miliona evra.Ista evra.Ista je situacija i sa Draganom Šolakom i SBB, ista je situacija i sa Vukom Jeremićem. Setimo se šta je Vuk Jeremić radio sa pojedinim svetskim tajkunima i na koji način je u svoje džepove stavio milione dolara ili evra, i sve je to radio na štetu ne samo Srbije, nego na štetu i nekih drugih država.Pitanje je šta bi bilo da je ona vlast, ona žuta vlast, predvođena Draganom Đilasom i Borisom Tadićem i njihovim saradnicima sada bila na vlasti, prošle i ove godine, u vreme korona virusa? Pitanje je kako bi se nabavljali respiratori. Najverovatnije bi Đilas i njegovi saborci neku burazersku firmu osnovali, preko koje bi se nabavljali respiratori i sebi tu stavljali milione u džepove, nije bilo sveto. Znamo kako su uništavali zdravstvo oni i njihovi ministri do 2012. godine.Pitanje je kako bi Srbija uspela i da li bi uspela da nabavi dovoljno vakcina da je žuta vlast danas u Srbiji? Ne verujem da bi Dragan Đilas dopustio da mi nabavljamo vakcine na ovakav način, i od Rusije i od Kine i od Amerike i od Velike Britanije i da sami pokrećemo i gradnju kovid bolnica i gradnju kovid bolnica i fabrike vakcina. Ne bi oni to dozvolili. Ili bi dozvolili tako što bi sebi ostvarili ogromne bilanse, tako što bi imali ozbiljne profite i tako što bi i na respiratorima i kovid bolnicama preko svojih burazerskih firmi i preko raznih inostranih računa, i kad je u pitanju nabavka i proizvodnja vakcina, i tu bi oni stavili milione u džepove.Ali, na sreću zdravlja svih građana Srbije, prvenstveno zdravlja svih građana Srbije, mi danas na vlasti imamo i odgovornu Vladu Republike Srbije, kojoj vi gospođo Kisić Tepavčević pripadate, i imamo predsednika Aleksandra Vučića na čelu naše države. Ali, to ne znači da treba da se opustimo.Treba da damo podršku svim ovim dobrim zakonima koji su usklađeni sa tekovinama EU, kao što je i ovaj zakon koji se tiče zaštite poslovne tajne, zato što mi danas u Srbiji imamo one na vlasti, i Vladu Srbije i predsednika Vučića, koje i štite poslovnu tajnu, ali štite i zdravlje svih građana Srbije.Imamo sreću što je prvi čuvar Srbije Aleksandar Vučić. Dok nam je Aleksandar Vučić predsednik, mi ne moramo da brinemo. I nadam se da će dugo, dugo, biti predsednik naše države i da će naša država nastaviti nastaviti da ide ovim sigurnim putem u bolju budućnost. Jer mi danas alternativu nemamo.Mi ne smemo kao država da rizikujemo. Mi ne smemo da rizikujemo da se na vlast vrate oni koji su otimali od građana Srbije, koji jedino što se tiče tajnosti, to je bila tajnost njihovog novca na njihovim tajnim računima u svetu.Eto, to je za njih bila formulacija tajne, i što su krili od građana Srbije koliko su se obogatili na štetu građana Srbije. Ništa im nije bilo sveto, ni zdravlje građana Srbije i što su lagali narod.Mi danas ne samo da imamo vlast koja ne laže narod, nego i koja čuva narod, koja vodi računa i o zdravlju građana i što se tiče borbe protiv korona virusa, ali i što se tiče ulaganja u zdravstvo.Da se ne bih ponavljao sa mojim kolegama narodnim poslanicima iz poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Za našu decu", mi danas imamo ozbiljna ulaganja. Evo, i danas, naš predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Valjevu je, sa našim prijateljima iz nemačke kompanije, "Bizerba", najavljeno je otvaranje 305, i to samo za početak, novih radnih mesta. Kolega Birmančević je govorio o ulaganjima u Šapcu, koleginica Dačić što se tiče Čačka. I tako širom Srbije, bez obzira da li je reč o privredi, o vojnoj industriji, o saobraćaju, infrastrukturi, rudarstvu, energetici, ulaže se.Ulaže se u Srbiju. Neko danas vodi računa o interesima građana Srbije. Neko danas vodi računa i da se čuvaju tajne i da se čuva Srbija. I mi zato treba da nastavimo tim putem.Sva ova borba protiv mafije, mafije, svedoci smo te borbe, ta borba protiv mafije se vodi zato što su se pojavili i među tajkunima i njihovim saradnicima u svetu organizovanog i privrednog kriminala oni kojima smeta jaka Srbija, a smeta im jaka Srbija jer im ne dozvoljava da zarađuju milione, da ubijaju građane, da kradu, da otimaju, zarad svojih bolesnih ambicija i finansijskih interesa. E, zato uvek moramo da damo i punu podršku borbi protiv mafije i Vladi Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću.Prema tome, dragi građani Srbije, naravno da ću u danu za glasanje glasati za ovaj predlog zakona, koji se tiče zaštite poslovne tajne, zato što smatram da je i ovaj zakon, i oni zakoni o kojima smo juče raspravljali i prethodne nedelje i oni o kojima ćemo raspravljati, vode ka tome da Srbija bude još jača, još stabilnija, a ponavljam, Srbija je još jača i još stabilnija kada je čuva i vodi naš predsednik Aleksandar Vučić.Hvala. Hvala gospodine Mrdiću.Reč ima Rajka Matović. **Rajka Matović** Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalazi predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, kao zakon od izuzetnog značaja.Ovim zakonom se štite investicije, a svako neovlašćeno otkrivanje poslovne tajne je kažnjivo. Ovo je veoma značajno za proizvođački sektor jer na ovaj način se štite upravo proizvođači.Zakonom o zaštiti poslovne tajne, štite se privredni subjekti od nelojalne konkurencije. Poslovna tajna mora imati komercijalnu vrednost, da bi bila okarakterisana kao takva.Cilj ovog zakona je zaštita investicije, i zaštite privrednih subjekata koji se nalaze u proizvodnji upravo od nelojalne konkurencije.Ovim zakonom štitimo i male proizvođače, ali i naše velike kompanije i poboljšavamo poslovni ambijent u Srbiji, te tako postajemo atraktivnije mesto za direktne strane investicije.Samim zakonom je definisano koja forma predstavlja poslovnu tajnu, preciziraju se slučajevi odavanja i otkrivanja poslovne tajne.Preciziraju se slučajevi nezakonitog otkrivanja poslovne tajne, ali i proširuje se opseg otkrivanja poslovne tajne, koje nije kažnjivo, kada poslovnu tajnu otkriva uzbunjivač ili novinar. Ovo je veoma bitno da naglasimo, upravo zbog tzv. istraživačkih novinara, ali i sve češće pojave lažnih uzbunjivača.Smisao ovog zakona je definisanje poslovne tajne, i zaštita privrede, od svakog neovlašćenog odavanja, kopiranja, umnožavanja poslovne tajne kao takve.Mi ovaj zakon donosimo, kako bi poboljšali poslovni ambijent u Srbiji, i koji direktno utiče na standard svakog građanina Republike Srbije, stvarajući bolju i lepšu Srbiju, kakvu njeni građani zaslužuju.Bivši

pred građanima im je bilo idealno da kažu kako ih poslovna tajna obavezuje da ne mogu da otkrivaju pojedine podatke iz ugovora, a narod je ostajao bez posla, država bez fabrika, a oni su se za to vreme besomučno bogatili.Ne znamo sa sigurnošću da li je Dragan Đilas najbogatiji predstavnik bivšeg režima, ali da je najgramziviji, možemo sa sigurnošću da potvrdimo.Nije mu bilo dovoljno što je za vreme dok je bio gradonačelnik svoj profit i kapital uvećao za 619 miliona, što se i na projektima Most na Adi, ali i rekonstrukcija Bulevara kralja Aleksandra, ali i na mnogim drugim projektima koji su plaćeni po nekoliko puta desetina više nego što je njihova realna cena besomučno obogatio.Dok je za se to vreme ostavio dug u gradskoj kasi duplo veći od njegovog kapitala, preko 1,2 milijarde evra, danas je njemu jedino bitno da njegove privatne televizije koje služe isključivo kao njegova javna glasila dobiju nacionalnu frekvenciju, verovatno kako bi se još malo obogatio.Za razliku od bivšeg žutog tajkunskog režima koji je devastirao ovu državu i koji je koristio svaku priliku da državni novac prelije u svoje džepove, Aleksandru Vučiću i SNS prioritet prioritet je jaka i stabilna Srbija koja jasno stoji na evropskom putu, ali koja ima isto tako prijatelje i na istoku i na zapadu, koja predstavlja stožer u regionu.U

već naprotiv, uspeli smo da smanjimo nezaposlenost, povećali smo prosečnu zaradu u Srbiji, direktne strane investicije nisu stale, nego naprotiv, imali smo mnogo više od očekivani, imali smo u ukupnom zbiru duplo više direktnih stranih investicija nego sve zemlje i države regiona zajedno. Završili smo jednu jako tešku godinu i iscrpnu, koja je paralisala čitav svet pandemijom korona virusa sa najmanjim padom BDP.Kao što rekoh, poverenje građana koje su nam ukazali, koje nam ukazuju na svakim izborima, obavezuje nas da radimo još više i još bolje kako bi kako bi Srbiju učinili lepšim mestom za život.Poverenje građana je velika nagrada, ali i velika kazna. Danas su predstavnici žutog tajkunskog režima na političkom smetlištu voljom građana, i ja lično smatram da im je tamo i mesto.U danu za glasanje zajedno sa svojim kolegama predložiti, predloženi set zakona.Hvala. Aleksandar Mirković. **Aleksandar Mirković** Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, nakon više od 30 kolega narodnih poslanika koji su diskutovali o ovoj temi, malo šta je ostalo reći o predloženom zakonu o poslovnoj tajni i mislim da i sve diskusije koje su danas mogle da se čuju iz plenuma jasno su pokazale koliko je ovaj zakon bitan.Međutim, pokazale su i nešto drugo što svako ko je mogao da prati ovaj prenos jasno ukazuje koliko je taj termin i uopšte ta poslovna tajan u nekom prethodnom periodu bio zloupotrebljavan, iskorišćavan i zašto se ljudi sa pravom zabrinu kada čuju da se neko krije iza te izjave - ne mogu da kažem, to je poslovna tajna.Ono što je dobro jeste činjenica da ćemo ovim zaštiti intelektualnu svojinu određenih ljudi, firmi i preduzeća i što se radi na tom planu. Mislim da je to više puta istaknuto.Međutim, svako ko je danas diskutovao, pažljivo sam slušao, gotovo svaku diskusiju, naveo je makar po jedan primer kada je to zloupotrebljeno ili kada se iza toga sakrio sa željom da na taj način profitira ili prikrije nešto svoje što je činio.Uzimajući u obzir da je mnogo kolega pre mene diskutovalo, nekako kada ste pri kraju liste govornika, tako vam se i menjaju teme o kojima želite da pričate. Ali, svakako mislim da sve ono što smo čuli ovde danas jasno pokazuje da koliko god pričamo o tome da je neka tema zloupotrebljena, da je došlo do nekakve malverzacije, opet nam pokazuje koliko smo u prethodnom periodu takvih primera imali, da uvek ostaje još nešto da se kaže, neka dodatna informacija, da se nešto dodatno pojasni.Ono što je jako bitno za građane koji gledaju ovaj prenos, koji iz svog ugla posmatraju zakone koje mi donosimo jeste i činjenica da poslovna tajna kao poslovna tajna služi za benefit i korist tog preduzeća ili pojedinca, da se zaštiti njegov interes, ali, nažalost do 2012. ili 2013. godine, to je služilo samo da se prikrije i sakrije nekakav manifetluk finansijska malverzacija, ili da se prikrije nekakvo nelegalno poslovanje.Mislim da je kolega Rističević prvi načeo tu temu oko zloupotreba bivšeg gradonačelnika, Dragana Đilasa u Beogradu i on je samo naveo sve ono što se dešavalo u periodu dok je predstavnik jednog dela opozicije bio u prilici da vedri, oblači i ponaša se kao šerif u našem glavnom gradu.Dok je on zajedno sa svojim satrapama iz Demokratske stranke, ne samo Beograd, već Srbiju uništavao, on je Beograd posmatrao kao svoje lično privatno preduzeće, ali ne kao ono njegovo privatno preduzeće koje je obogatio i čiji je finansije uvećao za više od 619 miliona evra, već kao preduzeće iz koga treba ispumpati novac i upumpati ga na one privatne račune.Da ne bude sad ovo neka prazna priča ili nešto što mi govorimo samo zato što mrzimo Dragana Đilasa, ja samo želim sa građanima Srbije da podelim nešto što će za njih biti vrlo jasno i činjenicama i dokazima uverljivo.Pričanje o poslovnoj tajni sa tim primerom sam se prvi put susreo još 2011. godine, kao odbornik u Skupštini grada kada smo bili u situaciji da bilo koje pitanje postavimo koje se nama učinilo sumnjivim ili ako prenesemo bilo kakvu kritiku građana Beograda, uvek su se nadležne institucije u to vreme, predstavnici Demokratske stranke krili iza toga kako ne mogu baš da nam odgovore, jer je to poslovna tajna.Sada želim samo sa građanima Srbije da prođem kroz tri egzaktna primera gde se to kršilo.Takođe, ovde je više kolega pomenulo primere da li od Bulevara kralja Aleksandra ili podzemnih kontejnera, pa i tih nezakonito više puta, tj. duplo puta, pa negde u nekim situacijama duplo više primera egzaktnog kršenja zakona.O čemu se radi? Prema nekakvim odlukama koje je Dragan Đilas doneo sam po svom nahođenju, a prema svedočenju ostalih njegovih saradnika koji su ukazivali da to nije dobro i da nije u skladu sa zakonom, Dragan Đilas je 15.000 porodica oštetio tako što im je duplo naplaćivao vrtiće.Koliko god se on puta obratio javnosti, navodeći da je to laž, da to nije istina, Prvi osnovni sud je jasno pokazao da je to istina i najbolji dokaz za to su vam presude koje dolaze na naplatu iz godine u godinu i do sada je grad Beograd isplatio 3.6 milijardi dinara oštećenim porodicama.To vam samo pokazuje da smo zarad bahatosti jednog čoveka koji na taj način, nismo i dalje sigurni šta je želeo da postigne, sem da uveća svoj nekakav konto,

zavisnosti koje su kvadrature.Ovo ne pričam ja kao Aleksandar Mirković, niti o ovome priča neko kao poslanik Srpske napredne stranke, ovome je jasnu presudu dao sud. Možete pitati te porodice da li im grad isplaćuje to. Još nismo završili sa isplatama. Do kraja godine ćemo morati još novca da izdvojimo kako bi isplatili sve ono što je iza sebe ostavio Dragan Đilas.Kada smo tada postavljali pitanje zašto je to urađeno, nismo dobili odgovor, ali u nemuštim odgovorima se često provlačilo da je to ipak do nadležnih službi i da ta dokumenta nisu javna. Čitajte – poslovna tajna.Ako ovaj primer nije dovoljan preći ćemo na sledeći.Čuvena afera Bulevar kralja Aleksandra, svako ko živi u Beogradu ili dolazi u Beograd zbog posla ili turistički mora makar jednom da prođe kroz taj Bulevar.To je projekat kojim se Dragan Đilas i danas hvali, iako pokušava na svaki način da nipodaštava situaciju da će se u našoj zemlji do kraja ove godine graditi čak osam autoputeva. On kaže da je ta rekonstrukcija Bulevara kralja Aleksandra uspešnija od svega onoga što mi danas radimo.Rekonstrukcija kao rekonstrukcija bilo čega, apsolutno je poželjna u našoj zemlji i dobro je da se to radi, međutim šta je problem? Problem je kada imate ljude koji u svakoj rekonstrukciji ili svakom renoviranju ili izgradnji bilo kakvog novog projekta, kao što je bilo u njihovom slučaju i u njihovo vreme, u vreme režima Demokratske stranke, to vidite kao izvor ekstra prihoda za sebe i vaše saborce.Čudna

plastično rečeno, da mogu to rekonstrukciju da izvrše za 1,1 milijardu dinara.Očekivali su ljudi da će dobiti posao, jer je njihova ponuda bila najpovoljnija. Ispunjavali su sve uslove, kako je tada rečeno. Međutim, dolazi do vele obrta i taj posao dobija „Balkan gradnja“, čija je ponuda iznosila 1,7 milijardi dinara. Dakle, više od 600 miliona dinara je njihova ponuda bila veća.Niko nije mogao da poveruje da će komisija i da će nabavka tako proći da posao ipak dobije ova skuplja ponuda, odnosno „Balkan gradnja“. Svima je bilo jasno da se radi o tendenciji i da se radi o nekakvoj nameštaljci, ali onome kome do tog trenutka nije bilo jasno sve je postalo jasno kada, zamislite sada šta se desilo, obaveštenje o tome ko je dobio posao, ko je dobio tu javnu nabavku, ovim firmama je poslato 31. decembra 2009. godine.Pomislili bi ljudi, eto, tendencija je zato što je 31. decembar poslednji dan u godini, veće praznično raspoloženje, neko ne radi taj dan ili neko radi skraćeno, ali obično je opuštenija atmosfera, pa zašto se baš čekao taj dan? Međutim, nije ni tu kraj paradoksa. Ugovor sa „Balkan gradnjom“, dakle firmom koja je ponudila najveću moguću cenu, potpisan je osam dana ranije. Dakle, 23. decembra je sa njima potpisan ugovor, sve je završeno bilo, a obaveštenje je poslato tek osam dana kasnije.Kada smo postavljali pitanje zašto je to tako urađeno i da li je ovde došlo do zloupotreba, odgovor je bio – to je poslovna tajna.Kada tajna.Kada vidite kako se ova terminologija zloupotrebljavala u tom periodu, sa pravom se građani danas pitaju šta ovaj zakon donosi, a šta prikriva?Kada pomislite da je to možda jedan u nizu primera, a, evo, već smo naveli dva, na tome se ne zaustavlja sve i ne zaustavlja se vladavina Dragana Đilasa samo na tome što je oštetio 15 hiljada porodica zbog vrtića, ne zasniva se samo na tome što je pribavio ekstra dobit sebi i svojim saradnicima u aferi Bulevar Kralja Aleksandra, već imate i primer čuvenih podzemnih kontejnera.Podzemni kontejneri u gradu Beogradu koštali su građane Beograda više od šest miliona evra. Dakle, 1.800 podzemnih kontejnera koštali su šest miliona evra. Ekonomska isplativost nikako ne postoji, ali ono što je posebno sumnjivo i o čemu smo više puta govorili, a krili su se iza poslovne tajne jeste činjenica da je sam projekat, sama isporuka, sama izgradnja i ugradnja tih podzemnih kontejnera prošla bez odluke Upravnog odbora „Gradske čistoće“, koja je bila zadužena za ovaj projekat.Dakle, ceo posao je završen, a da upravni odbor nije dao saglasnost, niti su doneli bilo kakvu odluku. Da ne govorimo o tome da nikakav definitivni projekat nije urađen iz prostog razloga što su planirali da te podzemne kontejnere urade samo u centru grada Beograda, ali kako im je to bilo malo novca, onda su proširili nabavku, pa su tako podzemni kontejneri završavali i u prigradskim naseljima, gde apsolutno nisu ispunili svoju svrhu.Kada smo postavili pitanje i na ovu temu, odgovor je bio - to je poslovna tajna i onda vidite koliko puta su građani bili uskraćeni za nekakav odgovor od suštinskog značaja za njihove finansije, za njihov život samo zato što je to Dragan Đilas video kao priliku da sakrije i zamaskira sve svoje finansijske manifetluke.Za sam kraj nešto što je ostalo najupečatljivije svima nama, nešto o čemu smo mi govorili mnogo pre nego što su te informacije dospele u javnost - činjenica da je Dragan Đilas svoju poziciju direktora nekakve kancelarije, funkcionera kod Borisa Tadića, pa onda samim tim i funkciju gradonačelnika Beograda iskoristio da državne resurse upumpa u svoje privatno preduzeće.Dakle, zamislite situaciju, on je tada bio gradonačelnik Beograda, a njegova firma je direktno poslovala ne samo sa Radio-televizojom Srbije, već i sa Studiom B, koji je gradska televizija i reklamni prostor je naplaćivao na obe te televizije iako je bio državni funkcioner. Kada smo konačno postavili pitanje i na tu temu, tražili odgovor, pretpostavljate, i tada sa njegove strane je sve to podvedeno kao na nekakva poslovna tajna.Ja samo želim da još jednom skrenem pažnju javnosti na činjenicu da sve ovo o čemu mi danas govorimo i ovi konkretni primeri koje sam ja danas izneo su omogućili Draganu Đilasu da postane jedan od najbogatijih ljudi u ovom delu u Evrope i omogućili su mu da od Mauricijusa do Hong Konga preko Švajcarske ima više od 68 miliona evra, 17 različitih zemalja preko 53 računa. Omogućili su mu i to da danas ima svoje i štampane medije, da ima svoje televizije preko kojih targetira i satanizuje i Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, pa u toj prljavoj kampanji najčešće se na udaru u poslednje vreme nalazi i njegov sin Danilo Vučić.Sa ovog mesta želim da im poručim još jednu stvar. Koliko god se trudili na taj način da naprave situaciju u kojoj će Aleksandar Vučić usporiti ili pokleknuti pred njima i pred njihovim lažima, u tome neće uspeti. Porodica je svetinja, a mi ćemo kao odgovorni ljudi, uveren sam, u ovoj Skupštini donositi zakone koji su, pre svega, od opšteg interesa za građane Srbije.Poštovana ministarka, pošto ste vi danas ovde pred nama, vama želim mnogo uspeha i želim da kao neko ko predstavlja našu Vladu, zajedno sa premijerkom, sledite put koji trasira predsednik Aleksandar Vučić i da svi zajedno nastavimo da od Srbije stvaramo još lepše i još bolje mesto za život za svu našu decu i generacije koje dolaze.Hvala vam i živela Srbija! Bošković. **Mladen Bošković** Zahvaljujem, potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Orliću.Poštovana ministarka sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici i uvaženi građani Republike Srbije, Predlogom zakona o zaštiti poslovne tajne, koji je podnela Vlada, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je predložio narodnim poslanicima da prihvate Predlog zakona.Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita poslovne tajne od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja.Predlogom zakona o zaštiti poslovne tajne vrši se usklađivanje sistema zaštite poslovne tajne sa relevantnim propisima

u stvaranje i primenu intelektualnog kapitala štiti se pravo nad intelektualnim svojinama patentom, dizajnom ili autorskim pravom, kao i zaštitom pristupa znanju koje je privrednom subjektu dragoceno, a nije opšte poznato. E takvo dragoceno znanje i iskustvo, kao i poslovne informacije koje su neotkrivene i predviđene da ostanu kao poverljive, čine poslovnu tajnu.Poslovnom tajnom se štite različite vrste informacija kao što su proces proizvodnje, poslovni planovi, finansijski planovi, reklamne strategije, rezultati ispitivanja tržišta, spiskovi dobavljača i kupaca, projekti

ili lako dostupna licima u krugovima koji se uobičajeno bave tom vrstom informacija, da ima komercijalnu vrednost zato što je tajna i da je predmet razumnih mera koje preduzima lice koje zakonito kontroliše informaciju da bi je sačuvalo u tajnosti.Predlogom

tajna.Takođe, uređuje se pod kojim uslovima se pribavljanje, korišćenje i otkrivanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu smatra zakonitom, a pod kojim uslovima se smatra nezakonitim.Odredbe sadržane u predloženom zakonu predstavljaju pravni osnov za građansko-pravnu zaštitu u slučaju povrede poslovne tajne.Takođe, predlaže se da povreda poslovne tajne bude sankcionisana kao privredni prestup ako je učinjena od strane privrednog društva ili odgovornog lica u tom privrednom društvu, a kao prekršaj ako je učinjena od strane fizičkog lica ili preduzetnika.Da bi se jedna informacija smatrala poslovnom tajnom, ona mora biti poverljiva, odnosno tajna. Opšte poznate informacije ili informacije koje su licima koji u okviru svojih aktivnosti uobičajeno dolaze u kontakt sa takvom vrstom informacija, lako dostupne, ne mogu se zaštititi poslovnom tajnom.Da bi se jedna informacija smatrala poslovnom tajnom ne zahteva se apsolutna tajnost, već je bitno da ta informacija nije opšte poznata ili je lako dostupna relevantnim krugovima javnosti. Tako, na primer, moguće je određenu informaciju saopštiti drugim licima da se time ne ugrozi njen status poslovne tajne pod uslovom da se lica kojima se informacija otkriva obavežu određeni pravnim sredstvima da istu neće otkrivati nekim drugim, trećim licima.Opšte licima.Opšte poznate činjenice koje nisu poslovna tajna, a moram da ih naglasim, jeste da su tajkuni uložili preko milijardu evra da pokušaju da sruše predsednika Srbije Aleksandra Vučića. A, koji su to tajkuni?

ćemo se pravim argumentima i činjenicama koje stoje iza našeg rada boriti.Srbija, na čelu sa predsednikom Vučićem, neće dozvoliti da je neko zgazi i otme Kosovo i Metohiju. Oni znaju da Srbija nije ona iz 1998. godine i nije slaba i jadna kao iz 2008. godine, dok su na čelu bile žute egzotične tajkunske hobotnice Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić i drugi. I žele opet da dođu na vlast, ali neće uspeti u tome, jer nemaju nikakve ideje, već bi samo da sruše predsednika i nasilni putem preuzmu vlast, kao što su i pokušali jula 2020. godine upadom u Narodnu skupštinu.Srbija korača snažnim koracima napred, među najbržim u Evropi, sa jedne strane su vrednosti, a sa druge strane pragmatična politika očuvanja veza sa svim prijateljima, ali najvažnija je ekonomija. Srbija je od 2012. godine izgrdila 315 kilometara autoputa, a da ne pričam o kilometrima magistralnih i lokalnih puteva. Ovo su sve putevi o kojima su naši građani više od pola veka mogli samo da sanjaju, a sada se ti snovi ostvaruju zahvaljujući prevashodno vama, poštovani građani Republike Srbije, jer bez vaše podrške ne bismo ništa od ovoga mogli da uradimo.Na kraju, apelujem i molim sve građane Republike Srbije koji se nisu vakcinisali, da se vakcinišu i zaštite svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih i tako dođemo do kolektivnog imuniteta.Dolazim iz opštine Negotin, gde ima mnogo naših ljudi koji su otišli na privremeni rad u zemlje zapadne Evrope i oni se sada vraćaju u Srbiju, žele da pokrenu biznise u Srbiji, vraćaju se na svoju dedovinu i započinju poljoprivrednu proizvodnju, vakcinišu se u Srbiji, jer tamo moraju da čekaju tri do šest meseci kako bi se vakcinisali, jer nema vakcina. Ovde odmah odu na vakcinalni punkt i mogu da biraju između četiri vakcine koje žele da prime zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i celom zdravstvenom timu, koji bi ovog puta pohvalio i zahvalio im se za sve što čine za naše zdravlje. Živela Srbija. Hvala.Narodni poslanik Dušan Radojević Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani i građanke Republike Srbije, ja kada analiziram zakone, volim da uđem u njihovu suštinu i u razgovoru sa kolegama narodnim poslanicima i građanima, želim da vidim šta su to benefiti i interesi koje dobijaju građani i dobija država Srbija njihovom implementacijom i sprovođenjem iz tih zakona.Kao država smo se obavezali da ćemo Sporazumom o pridruživanju i stabilizaciji EU uspostaviti saradnju, dakle, uskladiti i naše zakonodavstvo sa pravom EU i ovaj Zakon o zaštiti poslovne ovaj Zakon o zaštiti poslovne tajne, da ćemo načiniti još jedan korak na tom putu i to jako dobar i kvalitetan korak, jer iako ovaj zakon evropski, on u velikoj meri štiti interese Republike Srbije, naše privrede, a opet, samim tim i naših građana.Zašto to kažem? Pa, dve trećine svih proizvoda i usluga koje izvozimo usmerene su na područje EU i naši najveći partneri upravo dolaze sa područja EU. Koleginica Milica Dačić je spomenula fabriku „Forverk“ koja je jedna od najvećih stranih investicija koja je došla u Čačak u zadnjih 30 godina. To je fabrika koja trenutno zapošljava 600 naših sugrađana, sa daljom tendencijom rasta zaposlenih. To je pravi način kako mi možemo da iskoristimo saradnju i sve evropske zakone i da uskladimo naše zakone u oblasti privrede i prava kada je u pitanju

naših građana, a da smo mi od 2012. godine, nakon fiskalne konsolidacije i uređenja javnih finansija, planiranjem jasne strategije, pa i formiranjem i izglasavanjem ovako kvalitetnih zakona stvorili uslove da se otvore nova radna mesta i da se na taj način zaposli toliko građana da je danas nezaposlenost negde između 7% i 9%, varira zbog korone, ali smo i pokazali da se u svim ovim izazovima koje je korona donela, da smo se odlično snašli, da smo sačuvali naše državne i nacionalne interese, da smo sačuvali privredu i ono što je najbitnije, što je predsednik Aleksandar Vučić istakao, sačuvali živote naših građana.Najveći građana.Najveći doprinos koji sada građani, a i mi kao pojedinci možemo u ovom trenutku da donesemo, da se odazovemo pozivu na vakcinaciju, pogotovo mi mladi, na kojima sve ovo ostaje. Stariji sugrađani su dali svoj doprinos. Na nama se zalomilo se zalomilo to da sada damo doprinos, da se vakcinišemo i da se život vrati u normalu.Džaba sva ulaganja u infrastrukturu, džaba sve fabrike ako budemo morali i dalje da trpimo sve ove posledice koje nam korona donosi.Mi kao ozbiljna država, koja je jasno pokazala da je put naše zemlje trasiran ka EU, ali ujedno i da pokazujemo na mnogim poljima samostalnost i nezavisnost, pokazala se kao dobra, jer smo zahvaljujući toj politici obezbedili dovoljno vakcina i uspeli da se izborimo sa svi ovim nedaćama.Voleo bih samo da iskoristim priliku sada da se obratim jednoj organizaciji u okviru Dveri, ne znam kako se već taj pokret njihov zove, vezano za žene, pošto su prethodnog vikenda kritikovali nas poslanike iz Čačka kako nisu razumeli šta mi u stvari donosimo ovde, zakone vezano za diskriminaciju i šta se time postiže i zaštiti porodice i svakog oblika nasilja u porodici, da je mene začudilo da tako nešto postoji, jer sam ja očekivao od njih u prethodnom sazivu da bar osude ponašanje njihovog lidera Boška Obradovića kada je u pitanju nasilje koje je bilo usmereno prema Maji Gojković, tadašnjoj predsednici Narodne skupštine, a današnjoj ministarki, ili možda čak da osude nasilje i napad na novinarke Maru Dragović i Gordanu Uzelac.Sve je to nekako izostalo, pa sam ja mislio da je to njihova politika, da neće osuđivati svog lidera, ali danas definitivno u njihovih saopštenjima ja vidim da oni ne razumeju i uopšte se ne bore za potrebe i prava porodice, ne smeta im bilo koji oblik diskriminacije, ne smeta im nasilje prema ženama i jednostavno, ne zalažu se za jednakost žena i muškaraca u ovom društvu. Mogu da im kažem da ako su i želeli da se upoznaju sa tim zakonima ili da daju neki svoj doprinos izradi tih zakona, mogli su se odazvati na javni poziv i dati neke svoje primedbe.Tako da, nećemo se baviti time i iskreno, nećemo ih mi učiti nečemu što oni treba da znaju i što treba da bude i njihov program i borba u normalnoj, savremenoj i modernoj državi Srbiji. Tako da, ako šta mogu da urade, neka se uključe i pozovu građane na vakcinaciju. Ako i toliko ne mogu, neka nas ostave na miru, jer njihovi koalicioni saučesnici su pokazali brigu i šta znaju, kada su bili na vlasti punih 12 godina.Što je rekao Mrdić - kako bi danas Srbija izgledala da su oni na vlasti usled ove korone? Daleko bilo da smo to doživeli, da nam DS danas vodi politiku u vreme ovih najvećih izazova sa kojim se suočava ceo svet i Evropa. Mi imamo sreću da je narod izabrao predsednika Aleksandra Vučića. Mi sledimo jasno tu politiku, jasno je zastupamo i donosimo kvalitetne zakone kojima štitimo interese i zdravlje naših građana, ali čuvamo privredu i ovim zakonima branimo naše privrednike, jer ne samo da usklađujemo naše zakone sa evropskim zakonima, kada je u pitanju privreda, već i stvaramo nove uslove i kvalitetniju zaštitu za naše privrednike kad je u pitanju zaštita intelektualne svojine ili poslovne tajne, sprečavamo nelojalnu konkurenciju i stvaramo im uslove da budu bezbrižni, jer znamo da je postojalo dosta primera da su neki ljudi imućniji zloupotrebljavali to, krali tuđe ideje, realizovali ih i stvarali veliki kapital.Danas država brine tim privrednicima nizom zakona to pokazuje, nizom mera kojim podržava privredu i sve ono što radimo, ponovo kažem, radimo u interesu naroda ove države i pozivam još jednom mlade i sve moje generacijski bliske mlade ljude da se odazovu pozivu na vakcinaciju, da daju svoj doprinos da bi se što pre vratili u normalu i da bismo ponovo slavili pobede i da bi nastavili da radimo onako kako smo radili pre korone, da otvaramo nova radna mesta i da gradimo sigurnu budućnost za nas, ali i za svu našu decu. Zahvaljujem.

Zahvaljujem, uvaženi predsedniče Narodne skupštine.Uvažena ministarko sa saradnicima, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu imamo raspravu o Zakonu o zaštiti poslovne tajne.Ovim zakonom se omogućava pravna zaštita poslovne tajne od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja. Zaštita poslovne tajne uređena je Zakonom o zaštiti poslovne tajne koji je donet 2011. godine. Ovim Predlogom zakona o zaštiti poslovne tajne vrši se usklađivanje sistema zaštite poslovne tajne sa regulativom i propisima EU.Zaštitom poslovne tajne se štite investicije privrednih subjekata u razvoj, sticanja i primenu primenu znanja i drugih informacija, a koje im pružaju prednost u odnosu na konkurenciju. Poslovnom tajnom se štite informacije koje se odnose na proizvodne procese, na finansijske, razvojne i poslovne planove,

zakon će uneti red u čuvanju i razmeni informacija i obezbediti garanciju i sigurnost kako velikim kompanijama, tako i malim i srednjim preduzećima. Time će se stvoriti mogućnost za još veća ulaganja u nove tehnologije i inovativni razvoj na tržištu Srbije, što će dalje pospešiti ekonomski rast, stvoriti mogućnost za jačanje i osnaživanje realnog sektora, kao i sektora inovacije, čime će se dalje stvarati uslovi za zapošljavanje mladih i kvalitetnih kadrova i njihov ostanak u našoj zemlji. To će dalje jačati našu ekonomiju koja je u periodu za nama zabeležila izvanredne rezultate i napredak uprkos veoma teškim uslovima.Dovođenjem velikih investitora na državnom nivou stvoriće se uslovi za investiranje u manje sredine kakvi su jug i jugoistok Srbije i kakva je moja opština Bosilegrad, odakle ja dolazim.Zašto

predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Bugarske Rumen Radev, a povodom praznika slovenske pismenosti i zajedno otkrili spomenik braći Ćirilu i Metodiju, tvorcima našeg pisma koje mi danas koristimo. Tom prilikom oba predsednika su još jednom potvrdila da su Srbi i Bugari bratski narod, da su odnosi između dveju država na visokom nivou i da bugarska manjina, kojoj i ja pripadam, treba da bude most saradnje i povezivanja.Predsednik Bugarske Rumen Radev je poručio bugarskoj nacionalnoj manjini u Srbiji da se ponose time što su Bugari, da čuvaju svoje korene, da čuvaju svoju kulturu i tradiciju, da čuvaju svoj jezik, da budu lojalni građani Republike Srbije i da poštuju njene zakone. Bugarska nacionalna manjina koja živi u Srbiji upravo i jeste takva.Na zadovoljstvo pripadnika bugarske nacionalne manjine predsednik Aleksandar Vučić je najavio investicije upravo u krajevima gde živi bugarska manjina, jer oni su skoncentrisani u najsiromašnijem delu južne i jugoistočne Srbije.Moja opština Bosilegrad je u jako nezavidnom položaju po tom pitanju, jer zbog udaljenosti i nedostatka infrastrukture već godinama unazad ne postoji zainteresovanost investitora za ulaganja u mojoj opštini, pa je migracija toliko izražena da preti da opustoši moj kraj, jer je Bosilegrad godinama unazad zapostavljen kao slepo crevo, tamo negde na kraj sveta.Po rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića dobre odnose u budućnosti između Srbije i Bugarske možemo razvijati na radost ljudi koji ovde žive, dakle blizu granice, i koji dele ljubav prema dvema država, a to su upravo pripadnici bugarske manjine

kako bi se tim ljudima pružila šansa da ostanu na svojim vekovnim ognjištima, da žive i rade u okviru države Srbije, da tu grade budućnost za sebe i svoju decu. Ovo potvrđuje činjenicu da je država Srbija država koja brine o svim svojim građanima bez obzira na njihovu versku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, bez obzira u kom delu države Srbije oni žive.Da zaključim, u danu za glasanje ja ću podržati zakon koji danas imamo na dnevnom redu. Hvala. Zoran Tomić. **Zoran Tomić** Zahvaljujem, predsedniče Narodne skupštine.Uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, imali smo prilike u diskusiji mojih uvaženih kolega narodnih poslanika da čujemo puno toga o rezultatima koje smo ostvarili na polju razvoja naše ekonomije, čime smo jasno pokazali da smo, od države pre 2012. godine koja nije uopšte bila interesantna investitorima, postali država koja je šampion u privlačenju direktnih stranih investicija, ali i država u kojoj se ulaže u razvoj znanja i koja razvija svoju ekonomiju baziranu na znanju.Dosta vremena je prošlo dok smo uspeli ovakav ambijent da izgradimo, ali svakako da tu nećemo stati, da ćemo dalje raditi na njegovom nadograđivanju, tako da od aktivnosti na podizanju same infrastrukture, preko usaglašavanja zakona sa evropskim direktivama i prihvatanja primera dobre prakse, pa do procesa digitalizacije o kojoj sam i juče pričao, uradili smo zaista dosta i što je dovelo do efekta da smo na Duing biznis listi zaista visoko plasirani u brojnim segmentima gde su sprovedene reforme. Ako pogledamo samo da smo od države gde skoro da nismo imali nikakva gradilišta postali država gde ćemo do kraja godine imati osam autoputeva koji se grade, dosta govori o našem razvoju.Jako sam ponosan na Moravski koridor koji se gradi. Pored toga što će biti najsavremeniji autoput, ne samo u Srbiji, već u ovom delu Evrope, biće i autoput koji će sa sobom dovesti i nove ekonomske zone, odnosno industrijske zone koje će značajno pomoći da se dalje unapredi poslovni ambijent u slivu Zapadne Morave gde živi oko 500 hiljada naših građana, što će pomoći da se život i kvalitet života unapredi.Kada govorimo o investicijama, one naravno da nisu male, imamo veliki broj novih firmi koje su došle i mi smo prošli fazu od zemlje koja je bila interesantna za investicije koje su bile koje su bile uglavnom bazirane na radno-intenzivnim delatnostima, sada smo postali država koja privlači investicije koje će koristiti znanje naših ljudi, naših studenata, kojim se naravno možemo i te kako pohvaliti, odnosno investicije koje će dosta ulagati u taj sektor istraživanja i razvoja čime ćemo zapravo unaprediti i naš intelektualni segment kada govorimo o našoj privredi.Pored toga, videli smo i da država dosta sredstava ulaže u razvoj nauke, u razvoj instituta. Konkretno kada pričamo o institutu, juče, kao što znamo, je položen kamen temeljac za izgradnju nove zgrade „Biosens“ instituta u Novom Sadu sa kojim možemo i te kako da se ponosimo, da je to institut koji, kao što znamo, razvija proizvode koji će pomoći daljem unapređenju poljoprivredne proizvodnje u Srbiji jer radi na tome da se savremene tehnologije i digitalizacija implementira u proces poljoprivrede. Ali, pored toga, kada govorimo i o snu da naša ekonomija da doprinos i u razvoju istraživanja svemira, pa, eto, „Biosens“ institut je taj na kome se radi na razvoju tehnologije koja će sutradan biti sastavni deo satelita koji će leteti ka Jupiteru 2022. godine i istraživati ovu najveću planetu u našem Sunčevom sistemu. Inače, za izgradnju ovog instituta opredeljeno je 4,5 miliona za samu izgradnju, dok će 9,5 miliona evra biti uloženo u nabavku najsavremenije opreme i ako kažemo da je podršku dala Evropska investiciona banka, to je dokaz koliko je Srbija napredovala i kao područje za investicije i podršku investicija ne samo stranih, već i domaćeg, da kažemo, domaćeg privrednika i domaćih institucija.Tako da je ovaj zakon o kome govorimo danas, a to je Zakon o zaštiti poslovne tajne jedan dodatni korak koji će pomoći da se poslovni ambijent u Srbiji unapredi, jer kao što znamo, da bi neko bio zainteresovan uopšte da posluje on traži da ima stabilni poslovni ambijent. Uradili smo na makroekonomskom planu da imamo stabilan devizni kurs, imamo nisku stabilnu inflaciju, država je tu koja pomaže i svojim subvencijama i svojim programima da se nove firme formiraju, da firme koje posluju mogu da unaprede svoje poslovanje, stimulišemo mlade ljude da se bave preduzetništvom, a takođe ovaj zakon će značajno unaprediti podizanje nivoa konkurentske borbe na samom tržištu jer mi na putu ka EU, na putu ka razvoju tržišne ekonomije smo zaista odlučni ne samo na rečima već i konkretno na delima.Tako da ovim zakonom obezbedićemo da se pored zaštite naravno intelektualne svojine vrši i zaštita poslovne tajne koja, kao što znamo, podrazumeva i procese proizvodnje, poslovne planove, finansijske planove, reklamne strategije, rezultate ispitivanja tržišta, spiskove dobavljača i klijenata, crteže, arhitektonske projekte, građevinske nacrte i slično. Sve ono što može značajno da utiče na poslovanje određene firme, a čije pribavljanje može na nekonkurentski način da utiče na promenu samog poslovnog ambijenta.Pored toga i sve kreativne tvorevine koje se štite pravom intelektualne svojine koje u sebi mogu da sadrže elemente poslovne tajne ovim zakonom će takođe biti zaštićene. Ono što je takođe bitno da kažemo da su precizirane i procedure kod zaštite samih poslovnih tajni, ali takođe i kod vođenja postupaka oko zaštite i važno je napomenuti da ovim zakonom su za razliku od prethodnog koji je bio na snazi produženi rokovi kojima će se naravno omogućiti da u slučaju da dođe do nelegalnog pribavljanja poslovnih tajni i njihovog odliva iz firme mogu da se preduzmu adekvatni pravni koraci kako bi se firme zaštitile.Tako da je ovo još jedan od niza zakona koji dodatno potvrđuje našu odlučnost na putu ka EU s obzirom da je usaglašen sa svim evropskim direktivama i da na ovaj način jasno stavljamo do znanja da smo zaista država koja kao što kažem nije samo na rečima, već i delima ide ka EU, a inače a inače sve ovo zahvaljujući politici koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić, a to je politika konstantnog unapređenja naše države i kao što kažem, ovo je važan segment koji će podići našu ekonomiju koja će se okrenuti ka razvoju ekonomije bazirane na znanju, a ekonomija bazirana na znanju je ono što je budućnost budućnost svih država i sve one države koje krenu da implementiraju ovakav koncept razvoja svoje ekonomije mogu i uspešno da se izbore sa brojnim problemima kao što je i korona kriza sa kojom, kao što vidimo po rezultatima, mi se uspešno borimo.Tako da realizacijom Plana „Srbija 2025“ ćemo uspeti da razvijemo našu ekonomiju baziranu na znanju i zahvaljujući tome i jesmo šampioni i u privlačenju investicija, zbog toga je u martu prosečna plata bila 555 evra, kao što rekoh, imamo nisku inflaciju, nikada više gradilišta nismo imali u Srbiji, razvijamo i našu železničku infrastrukturu, ulažemo u razvoj naučno-tehnološke parkove, ulažemo u razvoj naših naučnih instituta i zato ćemo zaista na kraju ove godine i imati realnu stopu rasta BDP od 6%. To nije nešto što samo mi tvrdimo. To je nešto što i međunarodne institucije poput MMF i drugih institucija na osnovu svojih prognoza i istraživanja potvrđuju da će se tako desiti. Zbog toga i ono što predsednik Vučić traži i od ministara i od predstavnika lokalne samouprave i od nas samih a to je da stalno učimo, da se stalno usavršavamo i da stalno radimo jer to je ono što je karakteristika i ekonomija bazirane na znanju i ono što na kraju samo mogu da kažem da rezultate koje smo postigli u vreme pandemije i u borbi protiv korone i na ekonomskom planu i bilo kom drugo je nešto što svi u svetu priznaju i u svojim istraživanjima, kao što kažem, i prognoze to dokazuju i ono što je prognoza od ovih 6% jeste nešto što će se ostvariti, a sve je to zahvaljujući politici koju predsednik Aleksandar Vučić nama trasirao, a koju mi treba da sprovedemo do kraja i u sprovođenju ove politike niko nas na tom putu neće zaustaviti, tako da u danu za glasanje sa zadovoljstvom ću sa kolegama iz Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati predlog ovog zakona. Hvala. Hvala.Narodni poslanik Milimir Vujadinović.Imate 14 i po minuta.Izvolite. Hvala predsedniče.Dovoljno je to vremena da bismo rekli stvari. Može se to reći i u nekoliko sekundi, ali potrudiću se i ja da budem što kraći. Naime, poštovane kolege, uvažena predstavnice Vlade Republike Srbije, uvaženi građani, evo ga danas pred nama jedan nov zakonski predlog.Dosta je tu napisano u samom obrazloženju ovog zakona i definisana je možda po prvi put na pravi način poslovna tajna, šta je ona, kako se može ugroziti, kako se čuva itd. Dosta je tu i predstavnica Vlade koja je bila u jutarnjim časovima, ministarska Atanasković, rekla u svom usmenom obrazloženju ovog zakona, a glavne stvari koje je izgovorila tiču se zaštite i procesa proizvodnje i kako je rekla zaštite postupka proizvodnje, štite se spiskovi i arhitektura, informacioni sistemi i razne druge informacije koje prate svakodnevno poslovanje.Reći će ministarka u svom usmenom izlaganju da se radi o harmonizaciji ili ti usklađivanju zakonskih propisa sa zakonskom normativom EU. Međutim, ono što je važno ovde reći u zemlji Srbije se harmonizacija ne radi samo radi harmonizacije i radi pukom pristupanja EU. U Srbiji se ovakve stvari rade pre svega radi uređenja samog srpskog društva, a činjenica je da zakonski postulati i principi na kojima je uređeno

sam da je važno da to razjasnimo. Međutim, čini mi se da je najvažnija stvar koju je ministarka Atanasković jutros rekla to da se ovim zakonom u Srbiji štite investicije. Naime, investicije su ako ćemo realno ono na čemu počiva vaskrs i oporavak Srbije.

Naime, to je upravo ono što Srbiju diže iz pepela i diže na noge. Međutim, nije tu kraj priče. Ne radi Ne radi se tu samo o Srbiji.U prethodnim danima sam kao predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, zajedno sa pomoćnikom generalnog sekretara posetio našu zajednicu u regionu, pre svega u Mostaru gde smo razgovarali sa ljudima iz srpskih srpskih udruženja i političkim predstavnicima, u Trebinju gde će se okupiti jedan veći broj srpskih političkih lidera, pre svega onih iz opština u Federaciji i BiH, zatim Podgoricu, odnosno Srpsku kuću i sve organizacije koja Srpska kuća okuplja i samu srpsku kuću koju je finansirao predsednik Republike, tj. na čiju inicijativu je ona i osnovana kao krovna institucija srpskog naroda u Crnoj Gori, a zatim i Tiranu i Skadar, gde gde verovali ili ne i dalje živi jedna malobrojna srpska zajednica.Ako me pitate za utisak mogao bi se podeliti na dvoje. Težak položaj naše zajednice gde god ona živi, pogotovo tamo gde nema političke predstavnike i direktne donosioce političkih odluka i veliki ponos i zagledanost u uspeh Srbije. To je ono što je jedinstveno i taj ponos i uspeh i zagledanost u napredak Srbije je upravo ono što im daje nadu i što ih drži na njihovim vekovnim ognjištima.Nije ta zagledanost bez osnova. Polako se i u tim sredinama oseća ono što radi Republika Srbija i što radi njen predsednik. A, šta je u osnovi tog uspeha, opet vas vraćam, investicije. Da nije investicija u Srbiji teško da bi se osećao uspeh i u Srbiji i u okruženju.Uvažena okruženju.Uvažena ministarka, pošto je upravo ovaj zakonski predlog u funkciji zaštite, pre svega investicija, kao jednog malog segmenta ukupne politike koju danas vodi predsednik države i Vlada, mi poslanici SNS ćemo ovaj zakonski predlog podržati.Drage kolege, Srbijo, ja sam dužan da vam prenesem pozdrave od naših ljudi iz Mostara, Trebinja, Podgorice i Tirane. Pet minuta dovoljno. Hvala vam predsedniče.

Nadam se da može Marko devet minuta. Nisam ja pitao koliko može u dužinu, koliko može kratko da bude. nekoliko rečenica pošto su moje uvažene kolege i koleginice danas uglavnom sve rekli o ova dva zakona. Dozvolite da naglasim da ovi zakonima mi u stvari usklađujemo sistem zaštite poslovne tajne sa određenim propisima EU, evropskog parlamenta i Saveta od 16. juna 2016. godine. Daje se definicija poslovne tajne, precizira se koje se informacije i pod kojim uslovima mogu uzimati u obzir kao poslovna tajna i šta se štiti poslovnom tajnom.Međutim, dozvolite da kažem da su mogli naši politički protivnici još i ranije doneti ovaj zakon i uskladiti sa EU, međutim, njih to nije interesovalo, pogotovo ovih iz Saveza za Srbiju, Dragana Đilasa. Njega i ne interesuje to. Dragan Đilas i njegovi mediji stalno se hvale objektivnim informisanjem. To je njima preče.Ovih dana prestavili su ekonomistu Vladimira Vučkovića kao člana Fiskalnog saveta. A gle čuda, hvale se da objektivno informišu, a Vučković je napustio Fiskalni savet još 2020. godine i postao radnik jedne privatne lokalne banke.

da kažem da iz časa u čas, iz dana u dan Dragan Đilas i njegovi saradnici na najprizemniji način, rečnikom najprizemnijim vređaju predsednika Vučića, a ovaj put ne samo njega, nego i sve građane Republike Srbije, verovali ili ne i državu Srbiju i njegovi saradnici.Jedan od njih je gospodin Petričić.

kada je rekao, citiram: „Ovaj narod je neprosvećen i naivan“. Zamislite šta govori. „Prvi put nam se dogodilo da imamo vođu sa kojim se sprda. On služi za sprdnju. Imamo vođu sa kojim se sprdam“, završen citat.Ima li ovo zaista nivo kulture, a kulturni je radnik? Da li je ovo dno dna tog čoveka, Dragana Đilasa i njegovog najbližeg saradnika, gospodina Petričića?Gospodine Petričiću, nije vam kriv predsednik republike Aleksandar Vučić, niti narod, ni građani Srbije, što vas je urednik „Politike“ najurio zato što ste građanima uzimali dve do tri hiljade evra mesečno, samo zato što ste napravili četiri do pet karikatura mesečno. Nije vam kriv predsednik Vučić, ni građani Srbije zato što ste se vratili iz Kanade kao propali karikaturista, jel tako gospodine Petričiću, jel tako gospodine Đilas? Naravno da je tako. Voleo bih da demantujete to.Da to.Da je gospodin Petričić operisan od moralnih kvaliteta, pokazuje i njegova izjava kada je rekao da je predsednik Srbije jedan od inspiratora fašizma. Petričić je doslovno kazao, citiram: „Vučić je jedan od inspiratora fašizma“, završen citat.Poštovani građani Republike Srbije, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je dokazani antifašista.Koji

Možda jedno, a možda i jedno i drugo.Vaš rečnik kojim vređate predsednika Republike je ispod nivoa minimuma ljudskog dostojanstva, kada ste kazali, citiram: "Aleksandar Vučić je ludak i manijak sa stadiona", završen citat.Poštovani građani, prepoznajete li ove reči čije su, ko ih je izgovorio ovih dana? Niko drugi nego Dragan Đilas, to ste čuli prekjuče. Evo, vidite saveza Petričića i Đilasa, njihovih uvreda. Kada smo mi, predsedniče Narodne skupštine, uvredili bilo koga u ovom visokom domu ili van ovog visokog doma? Oni smatraju da ih vređamo ako im citiramo ove reči. E, moraćete mnogo da čitate i da zapamtite, poštovani politički protivnici, šta izgovarate, jer ću vam citirati stalno, stalno unazad do 15 godina šta ste izgovorili, ne u ovom visokom domu, nego u ovoj državi Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Ima nekog ko to prati i stalno ću vas podsećati, pogotovo kada ste radili protiv interesa države i danas kada dajete izjave.Dozvolite dalje da kažem. Zamislite šta je rekao gospodin Petričić: "Srbija je zemlja u kojoj živi glupo slepo roblje, u njoj nema ničega dobrog", završen citat. Poštovani građani Srbije, zamislite ko vas vređa, Dragan Đilas i Petričić. Da ste slepo roblje, da smo svi slepo roblje, da nema ničega dobrog. Ima, gospodine Petričiću i gospodine Đilas, dosta toga dobrog i lepog - dobri građani Republike Srbije,

vodovodi, kanalizacije i dalje ne nabrajam.Zašto govorite to, gospodine Petričiću i gospodine Đilas? Zašto ne kažete da je ovo izgrađeno za vreme SNS-a? A šta je izgrađeno za vaše vlasti? Pa građani znaju, doveli ste zemlju na ivicu bankrota, uništili ste našu prošlost, uništili ste našu sadašnjost, a da ste ostali na vlasti samo još godinu dana posle 2012. godine, uništili bi i našu budućnost.Dok Aleksandar Vučić svakodnevno vraća međunarodni ugled naše zemlje, bori se za mir, ne samo u regionu nego u čitavom svetu, vodi bitku za ekonomski prosperitet naše zemlje,

pare koje ste ispumpali iz džepova naših stavljate ih na 67, bar do sada poznatih računa, u 17 zemalja, počevši od Srbije, Mađarske, Bugarske, Hong Konga, Mauricijusa, Holandije i bog zna kojih sve.Poštovani građani Republike Srbije, pobedićemo mafiju, neka živi Srbija.

na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo?

sati.Želim samo da vas podsetim da sutra imamo raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, a u popodnevnim satima poslanička pitanja Vladi Republike Srbije i na kraju, posle toga, posle 19.00 časova, imamo dan za glasanje. Hvala.